Spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje, začenjam nadaljevanje 67. izredne seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: mag. Alenka Bratušek, Violeta Tomić do 11. ure, Gregor Židan, mag. Dušan Verbič, Samo Bevk do 14. ure, Predrag Baković do 12. ure ter Franc Jurša. Do roka, ki ga je na podlagi tretjega odstavka 93.a člena Poslovnika Državnega zbora določil Kolegij, so za danes sodelovanje na seji izven sedeža Državnega zbora z uporabo aplikacije za sejo na daljavo najavili naslednji poslanke in poslanci Iva Dimic, mag. Meira Hot, Rudi Medved, Ferenc Horváth in dr. Matej Tašner Vatovec. Vse prisotne lepo pozdravljam! prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, v okviru nujnega postopka.** Nadaljujemo prekinjeno razpravo o 2. členu in amandmaju Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je interes, zato prosim za prijavo.

nabave orožja. Te nabave orožja so silno sporne iz več kot enega razloga. Če začnem čisto formalnopravno, ta zakon o izvrševanju proračuna krši celo serijo členov ustave. Tisti, ki me najbolj moti, tisti, ki me najbolj boli, pa je, da poskuša s spremembami zakona o izvrševanju proračunov obiti zakon, ki je dopustil specialne nabave v višini 780 milijonov evrov in ki je trenutno ustavljen na Ustavnem sodišču. V Levici smo tisti zakon namreč zaustavili s podpisi 30 tisoč državljank in državljanov, s katerimi smo skupaj zahtevali, da se o prioritetah države razpravlja na referendumu in da se na referendumu o njih tudi odloči. To, ali bomo namenili 780 milijonov evrov za orožje ali za kaj drugega, je temeljno vprašanje državnih prioritet. Seveda lahko poslušamo iz vladnih in koalicijskih klopi, češ, moramo najti denar za vse. Mora biti 780 milijonov za orožje pa potem moramo najti tudi denar za zdravstvo, za socialno varstvo, za razvoj, za gospodarstvo in ne vem kaj še vse. Žalostna resnica v praksi, ko enkrat črto potegnemo, pa je, da vsak evro, ki gre v orožarske posle, je izgubljen evro za razvojne potrebe in blaginjo državljank in državljanov te države. 780 milijonov evrov iz integralnega proračuna, še več, je določitev, kaj bo kapaciteta države, da se dela v naslednjih nekaj letih. To ni neka enkratna akcija, enkraten izdatek, to je izdatek, ki bo zablokiral razvojne potenciale države za naslednjih nekaj let, ker denarja za vse ostalo ne bo. Največja nevarnost znotraj tega se skriva, da če bodisi tisti Toninov specialni zakon ali ZIPRS, ki ga obravnavamo, stopa v veljavo, je, da bo lahko vlada praktično čez noč podpisala vse sorte orožarskih pogodb, ki jih potem živa duša ne bo mogla preklicati oziroma bo v primeru preklica prišlo do zelo velikih penalov. bodo vse naslednje vlade, ne glede na to, kakšne te vlade bodo, ne glede na njihovo politično voljo, da vlagajo v javni zdravstveni sistem, recimo, obsedele zavezanih rok, ker denarja ne bo. Požrli ga bodo oklepniki, raketni sistemi in drugo orožje, ki ga kani nakupiti vlada Janeza Janše. Pri tem se ne smemo slepiti, da bo pri 780 milijonih dejansko ostalo. Orožarski posli so daleč najbolj koruptivni posli, ki se sklepajo kjerkoli, kadarkoli. Samo pri nas si poglejmo vse zavožene večje vojaške nabave od primera Patrie dalje, tudi v drugih državah ni nič bolje. Lahko rečemo, da je specifika zlobirane vojaške industrije, mimogrede, tudi Natov vojaški vrh ni nič kaj dosti drugega kot srečanje raznih trgovskih potnikov iz vodilnih držav zveze Nata. V tej panogi prihaja še do posebnih korupcijskih tveganj in izstavljajo se še posebej visoke provizije. Samo transportno letalo, s katerim se minister Tonin tako zelo rad trka po prsih, njegova cena je porasla iz 50 na 70 milijonov evrov. Zgodba pred tem, ki smo jo spremljali, oshkoshi, oklepniki 4x4, praktično vsak teden je številka poskočila. Tudi prejšnji poizkus nakupa oklepnikov 8x8 se je začel, če se ne motim, pri 200 in nekaj milijonih, končal pa pri ceni čez 400 milijonov v Levici predlagamo, da se rešuje vprašanje računovodskih servisov in podaljševanje njihovih rokov v drugem zakonu, smo ga pripravili, če se če se ne motim, smo ga tudi že javno obelodanili. To je mesto, kjer se take stvari tudi rešujejo, ne pa v zakonu o izvrševanju proračuna. Pri ZIPRS te določbe ven izčrtamo in vladi onemogočimo, da še naprej računovodja jemlje za talce. Hkrati pa mora iz zakona o izvrševanju proračuna odleteti tudi sleherna klavzula, ki vladi Janeza Janše daje pooblastila, da kupuje orožje in podpisuje orožarske posle, s katerimi se tako silno mudi v imenu vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Ljudje v tej državi, kot priča tudi tistih zbranih 30 tisoč podpisov za referendum, si želijo vse kaj drugega kot orožja. Vedo, kaj potrebujejo, in vedo zaradi tega, ker jih v to vodijo njihove vsakdanje izkušnje in njihove vsakodnevne stiske. Recimo, ko imajo denimo mladi opravka z iskanjem stanovanja, najemnine v Ljubljani so oderuške, manjka 10 tisoč javnih najemnih stanovanj. Ali ko kdorkoli od nas konec koncev, ko se odpravi k zdravniku, pa vidi, kakšna je tam situacija, stojimo v čakalni vrsti, oprema je dotrajana, še posebej sedaj, ko je javni zdravstveni sistem pod pritiskom epidemije covida-19 se izkazuje, kako zelo huda napaka je bil deficit preteklih vlaganj v ta javni zdravstveni sistem. Če zaključim neko trojko, ki jo sam vidim kot trojko družbenih prioritet, starejši v čakalnih vrstah na postelje, v domovih starejših občanov manjka 12 tisoč postelj. Namesto da bi vlada to reševala, namesto da bi na veliko vlagala v gradnjo novih javnih domov, ki bi bili narejeni po meri slehernega starostnika, ne glede na njegovo materialno stanje, počne – kaj? Razpisuje koncesije. Oskrbo starejših ne jemlje za svojo, kot nekaj, kar bi bila dolžnost države, ki sama sebi reče socialna, ampak vprašanje varne starosti spreminja v biznis, da bodo na starostnikih in njihovih družinah lahko zaslužili kapitalisti v tujini ali pa lobistični krogi doma. Hvala lepa. Predlagam, da se tudi vsi bodoči razpravljavci osredotočite predvsem na tisto, kar je zapisano v amandmaju.

Hvala lepa. Spoštovani podpredsednik, kolegice in kolegi, spoštovana državna sekretarja! V Poslanski supini LMŠ bomo vsekakor vztrajali pri tem, da le čevlje sodi naj kopitar. V luči povedanega bi rad izpostavili dve stvari. Prva je, da se v Predlogu zakona o spremembah dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, ki ga obravnavamo danes, kaže odnos vlade tako do demokratičnih načel, do pravne države in nenazadnje tudi do ustavnega sodišča.

v nadaljevanju, vsekakor imam svoje mnenje, dajem pa prednost stroki. Zakon o izvrševanju proračunov je bolj kot ne tehnični zakon, s katerim naj bi se za točno določeno obdobje določala podrobna sestava državnega proračuna, posebnosti njegovega izvrševanja, poraba sredstev, namenski prihodki in tako naprej. Mislim, da mi ni treba navajati vsebine oziroma besedila 1. člena zakona, ki ga določa ZIPRS, ki verjamem, da ga poznamo. Dejstvo pa je tudi in žal, da v zadnjih letih v ta tehnični zakon tlačimo tudi vsebino, ki vanj ne sodi, oziroma vsebino, ki ne predstavlja zgolj tehnične izvedbe proračuna, ampak tudi vsebinsko. Po mojem mnenju to sicer presega namen zakona, ki ga ZIPRS zasleduje, ne povzroča pa neke hujše kršitve, kot je recimo kršitev načela zakonitosti. V primeru, ko določbe ZIPRS urejajo in predvidevajo porabo tistih sredstev, ki jih je Ustavno sodišče v nekem drugem zakonu zadržalo, pa po mojem mnenju to pomeni kršitev ne samo načela zakonitosti, ampak tudi načela pravne države. In to, spoštovani kolegi, pravzaprav počenjate danes, ko želite sprejeti določila, ki v zakon vključujejo tudi investicije iz zakona, ki ga je Ustavno sodišče zadržalo. Ustavno sodišče ima v našem pravnem redu posebno vlogo. Ni mi treba posebej poudarjati, da je treba v naši pravni državi odločbe Ustavnega sodišča spoštovati. Ustavno sodišče vedno, kadar oceni, da bi z izvajanjem določenega zakona lahko nastale hujše nepopravljive posledice, zadrži oziroma tudi prepove uporabo takšnega zakona, dokler ne sprejme končne vsebinske odločitve o tem, ali je nek zakon ali zakonska določba oziroma njen del v neskladju z ustavo. To se je zgodilo z Zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski.

ravnanje oziroma položaj Ustavnega sodišča, niti ji ni mar pravni red, ki , vsaj kolikor jaz vem, bi moral še veljati v naši pravni državi. Lahko si predstavljam, da v koaliciji današnji predlog zakona, kar se tiče tega člena, ki na nek način izigrava odločbo Ustavnega sodišča, vidite kot nek spreten manever oziroma nekaj, kar je še sprejemljivo in na meji možnega. Ampak poleg tega tik pred zdajci v predlog zakona dodajate dopolnilo za podaljšanje rokov za oddajo poročil na Furs in Ajpes, čeprav je Zveza računovodskih servisov že v začetku januarja na Vlado naslovila prošnjo s tehtnimi razlogi in željo, da naj bi se ta rok podaljšal. Tudi v LMŠ smo opozarjali že nekaj časa, vložili smo tudi amandma za podaljšanje tega roka in na Odbor za finance naslovili zahtevo za sklic nujne seje. Na nek način nas lahko veseli, da je Vlada vsaj delno prisluhnila naši pobudi, čeprav bi to lahko naredila že mnogo prej in na manj sporen način, ki ga zdaj pravzaprav vsi na nek način tudi problematiziramo. Ampak, kakorkoli, nekaj smo dosegli. V LMŠ smo mnenja, da slovenska država potrebuje vojsko, večkrat smo to povedali, vojsko, ki ima ustrezno opremo, vojake, ki so ustrezno motivirani in imajo za to, da opravljajo svoje naloge, zagotovljene vse pogoje, tudi finančne. Podpiramo razvoj slovenskega obrambnega sistema in krepitev ugleda Slovenske vojske v mednarodni skupnosti. Temu smo sledili tudi v pretekli vladi in v rebalansu proračuna za leto 2019 in v proračunih za leti 2020 in 2021 za razvoj obrambnega sistema predvideli več sredstev, kot smo jih namenjali pretekla leta, in na nek način tudi zaustavili negativni trend zmanjševanja sredstev v Slovensko vojsko. Ampak ukrepi na področju krepitve vojaških struktur in obrambnega sistema so bili oblikovani v drugačnih, bolj stabilnih in bolj predvidljivih okoliščinah. Epidemija covida žal še ni dokončana. Njeni učinki na gospodarstvo in na ljudi niso izzveneli. Še vedno ne vemo, v kakšni kondiciji bo naša država v prihodnjih letih, zato bi bila rešitev, predlagana v členu predloga zakona, v luči danih razmer neprimerno in pa po našem mnenju tudi neodgovorno dejanje. Kar pa se tiče moje podpore predlaganim amandmajem, bom za razliko od zelo političnih politikov manj političen in bom sledil temu, da je treba predvsem zasledovati cilj, ki temelji na strokovni in vsebinski podlagi, predvsem pa imeti stalno v mislih pomen in pa vrednost cilja, ki ga želimo doseči. Hvala lepa.

vendar sem še vedno mnenja, da ZIPRS, ki ga imamo danes na mizi, ni nič drugega kot to, da želi Vlada izsiliti tisto, kar z rednim postopkom pač ne morete. Gre za povišanje obrambnih izdatkov, prerazporeditev EU sredstev z bianco menico ter nižanje standardov glede poročil javnih zavodov. Predvsem pa je žalostno govoriti o vladavini prava na eni strani, na drugi strani pa jo eklatantno kršiti in iskati obvode, kar je nesprejemljivo. V bistvu je bil že sam Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko v obdobju 2021–2026 že prvi obvod. Dejstvo je, da tega zakona ne bi potrebovali, ker so investicije v vojsko že po ZIPRS definirane kot izjema, seveda pa z določeno finančno omejitvijo glede prevzemanja obveznosti za naslednja leta. Ampak ker ste si zamislili previsoko številko, gre za 780 milijonov, tega po ZIPRS ni mogoče speljati, zato ste si zamislili specialen zakon, s katerim bi si zagotovili denar v proračunih v obdobju 2021–2026. Vendar se je zataknilo. V januarju vam je Ustavno sodišče izvajanje tega zakona ustavilo. In ker se očitno bojite, da boste na Ustavnem sodišču izgubili, iščete nove načine, kako zrihtati denar in realizirati zakon na nek drug način. Z ZIPRS, ki ga imamo danes na mizi, boste vojski omogočali, da bo nabavljala vojaško opremo mimo pravil, ki veljajo za vse ostale uporabnike, da morajo imeti v proračunu zagotovljena sredstva. V predlaganem ZIPRS nimate nobene omejitve, podpišete lahko pogodb za toliko, kolikor želite, in ko bo prišel proračun za leto 2023, boste pač rekli, da toliko potrebujete za vojaško opremo, ker smo podpisali pogodbe. Predvsem pa je sporno tudi to, ker na ZIPRS ni mogoče razpisati referenduma, na kar opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba, vendar na to se pač požvižgate. Na Odboru za finance sem spraševala državnega sekretarja, za katere investicije gre, ker naj ne bi šlo za iste investicije kot po zakonu, vendar nisem dobila konkretnega odgovora. Je pa dejstvo, na kar opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba, da gre za iste zadeve, saj sprememba 30. člena ZIPRS zasleduje enak cilj kot zakon

in sicer tako, da bo povzročil enake pravne učinke. Oba dokumenta se namreč sklicujeta na iste programe, in to je splošni dolgoročni program opremljanja in razvoja Slovenske vojske ter srednjeročni obrambni program za njegovo izvedbo. težko govorimo o dveh različnih zadevah. Da ne bo pomote, kot je bilo tudi danes že slišati, v LMŠ se zavedamo potrebe po modernizaciji Slovenske vojske, vendar na vsak način ob upoštevanju splošnega javnofinančnega stanja v državi. Situacija se je spremenila, ko zaradi posledic covida in padca gospodarske rasti javnofinančna slika ni najbolj rožnata, predvsem pa še vedno ni znana. Epidemija še ni končana. Še vedno imamo popolnoma zaprte določene gospodarske panoge, kot so gostinstvo, turizem, industrija srečanj, ki jih je epidemija najbolj prizadela in njihov prihodek se je v letu 2020 zmanjšal za več kot polovico. Pri trenutni epidemiološki sliki tudi ne vemo, kaj vse nas še čaka, kakšna presenečenja trenutne vlade. Vlada bi morala osredotočiti svoje misli in dejanja na izhodno strategijo, kako bomo funkcionirali po covidu, kaj se bo zgodilo, ko bodo nehali veljati vsi ti ukrepi. Že sedaj vidimo, da iz Slovenije odhajajo določena podjetja in na žalost narašča tudi brezposelnost. Čaka še kar nekaj zombi podjetij, ki jih trenutno držijo na gladini vsi ti ukrepi. pred tem ne bomo mogli ubežati. Tudi napoved Umarja pravi, da bo okrevanje po dejavnostih različno in da predvsem storitve, ki jih je kriza najbolj prizadela, bodo začele okrevati šele leta 2023. To sigurno niso dobre napovedi. Pa da zaključim o tem amandmaju, pa se bom k ostalim amandmajem še posebej oglasila. Sprejetje tega člena oziroma ZIPRS-a, bo pomenilo nespoštovanje sklepov Ustavnega sodišča. Gre za izigravanje pravice volivcev glasovati na referendumu. Skratka, o kakršnikoli vladavini prava težko govorimo. Hvala lepa. Najprej je zaprosil za besedo predstavnik Vlade. Hvala, predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci! Dovolite mi, da samo kratko odgovorim na to vprašanje, o katerih projektih govorimo. Mislim, da smo o tem že govorili na odboru, se opravičujem, če nisem bil dovolj jasen. Tudi včeraj zvečer sem o tem nekaj govoril.

To so isti projekti, o katerih je Državni zbor odločal leta 2010 ob sprejetju strateških dokumentov, ki jih vedno znova tudi ponavljamo.

Prav tako je zadnji dokument na strateški ravni Bela knjiga Ministrstva za obrambo med ukrepi za uresničitev te iste Bele knjige pod številko 14 pripravila zakonske rešitve za izvajanje ključnih projektov opremljanja Slovenske vojske januarja 2020. 2020. Glede projektov. Materija, ki jo obravnavamo oziroma ki se jo dotika ZIPRS pri investicijah v obrambo, je precej ožja materija, kakor je v Zakonu o investicijah. Govorimo samo o večletnem prevzemanju obveznosti brez odložnih pogojev. Drugih vprašanj, kot so višina investicij in pa limiti, ta materija ne obravnava. Govorimo, da se Ministrstvu za obrambo omogočajo investicijska sredstva, ki so na voljo že v sprejetih proračunih za leti 2021 in 2022. Brez te možnosti, Ministrstvo za obrambo ne more potrošiti že odobrenih investicijskih sredstev. Zdaj pa štirje konkretni projekti za letošnje leto, ki so vidni tudi iz načrta razvojnih programov. Prvi so komunikacijski in informacijski sistem za Slovensko vojsko, posodobitev vojaške infrastrukture v Vojašnici Edvarda Peperka, taktično transportno letalo in pa nadgradnja helikopterjev Bell 412. Bell 412. Za tri izmed njih mi te spremembe ZIPRS-a ne potrebujemo. Potrebujemo pa, če želimo, da nadaljujemo s postopki, za nabavo taktičnega transportnega letala,

Pet je prijavljenih. Najprej dobi besedo Luka Mesec. Predlagam pa, da se osredotočimo na vsebino amandmaja. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa. En lep pozdrav še enkrat! Jaz bom ponovil naš ključni zadržek do tega zakona. S tem zakonom si vlada poskuša ustvariti pravno podlago za orožarske nabave mimo zakona o 780 milijonih, ki je trenutno zadržan na Ustavnem sodišču. Mislim, da tukaj ni nobene dileme. Mislim, da tudi ni nobene dileme, da je to močno protiustavno, kot sem včeraj večkrat povedal, v nasprotju s petimi členi Ustave. Pa to ni samo moje mnenje, to je mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. In tretjič, mi smo na odboru poskušal izrezati ta del, ki govori o ustvarjanju protiustavne pravne podlage za orožarske nabave, iz zakona, pa nas je koalicija povozila. Ste pa v koaliciji naredili še nekaj drugega. V hipu, ko ste zaslišal besedo referendum, ko smo rekli, da bomo šli branit pravico ljudi do referenduma na referendum in da bomo šli branit ustavno ureditev na referendum, ste v zakon potegnili računovodske servise in jih vzeli za talca. Kot sta pred mano povedala kolega iz LMŠ. Računovodski servisi so od konca januarja 2021 pozivali Vlado, da naj uredi enomesečni odlok za zaključna poročila, ker živimo pač v izrednih razmerah in ker imajo neprimerno več dela zaradi povračil stroškov, povezanih s covid ukrepi, in tako naprej. Pa jih niste slišali do dne, ko smo omenil referendum. Takrat ste jih pa dali v ta zakon, zato da danes poskušate in da boste v prihodnosti poskušali debato zvrniti nanje. Se pravi, zdaj za vas to ni več debata o o nabavah orožja. To je zdaj debata o računovodskih servisih. Ko bomo rekli, da gremo na referendum proti nabavljanju 780 milijonov ali več orožja, boste rekli, ne, ta referendum je proti računovodskim servisom. Pa ni. Zato, to je obrazložitev amandmajev, mi skušamo vzeti tiste dele zakona, ki so pozitivni, se pravi, ta del, ki ureja financiranje raziskovalcev, in ta del, ki ureja računovodske servise, iz tega zakona, da ne bodo oni talec spora, ki se njih absolutno ne tiče. Kot je bilo rečeno včeraj, pripravili smo rešitev, zakon, ki ureja računovodske servise in ki je lahko sprejet v torek. Pogoj za to, da lahko ta zakon pride v obravnavo, pa je, da se sprejme naš amandma, ki izreže ta del, ki ureja računovodske servise, iz tega zakona, ker ne moreta dva zakona urejati iste stvari. Tega se mi ne gremo in nam tudi službe Državnega zbora ne bodo dopustile. Se pa vi to greste s tem zakonom. Imate na Ustavnem sodišču zakon, ki ureja isto stvar, kot ta, ki ga sprejemate danes. In tega se ne dela. Temu se pravno reče anomija. Se pravi, da imaš dva zakona, ki urejata isto stvar, pri čemer je ta zakon, ki ste ga dali danes, slabši, ker je manj transparenten. V Zakonu o investicijah v Slovensko vojsko, ki je na Ustavnem sodišču, je določeno, zgornji prag za nabave 780 milijonov. Nabave so razporejene po letih in vsako leto mora Vlada poročati Državnemu zboru, kaj dela. V tem zakonu, ki ste ga zdaj dali, ni nič od tega: nobenih varovalk, nobenih pragov, nobenih omejitev, skratka podpisujemo čisti bianco ček. Čisti bianco ček za nabavo orožja, ki bo lahko šla tudi na milijardo. Včeraj sem večkrat povedal, prva nabava, transportno letalo, ki ga nabavljate, se je v v nekaj mesecih podražilo s 50 milijonov evrov na 72 milijonov evrov, to je skoraj 50-odstotno povečanje. In potem lahko tudi sklepamo, da ne bo 780 milijonov, ampak bo bistveno več. To govorim tudi zato, ker orožarska industrija že lobira pri vladi. Transparentnost je pa takale, to smo pridobili prek KPK, to so poročila. Bil je Elbit Systems v četrtek, 10. decembra, ne ve se, pri kom. Aha, pri gospodu Korošcu je bil, potem se pa nič ne ve, kaj je bila vsebina tega pogovora, ker poročilo, ki ga lahko dobimo na KPK izgleda takole. To ni fotoshop. To je dejansko poročilo iz KPK. Sedem strani dokumenta, vse počrnjeno. In kako naj mi vam zaupamo, da boste s tem denarjem, za katerega naj bi vam mi zdaj podpisali bianco ček, ravnali tansparentno? Še nobena orožarska nabava v Sloveniji ni bila transparentna in po takih dokumentih ne vem, kako naj bi bila ta. Bi pa za konec še to rekel, da je to tudi izbira družbenih prioritet. Samo za vojsko. Bele knjige so tudi drugod, da se ne motimo. Tudi za zdravstvo obstaja Bela knjiga. Ampak ne za zdravstvo, ne za dolgotrajno oskrbo, ne za stanovanja ni take zagnanosti, da bi nekaj premaknili na teh področjih. Saj že deset let vsi kričijo, da v Sloveniji manjka 10 tisoč javnih najemnih stanovanj predvsem za mlade. Pa jaz še nisem slišal nikogar iz te vlade, da bi rekel, zdaj pa mi moramo prioritetno, ne vem, vložiti milijardo v stanovanja. Pa verjetno bi se teh 10 tisoč za milijardo dalo narediti, to je približno 100 tisoč na stanovanje. Ni. Tudi za zdravstvo. Gospod Pokljukar, zdajšnji minister, je rekel, da samo UKC bi potreboval 900 milijonsko investicijo, če bi ga hoteli spremeniti v nek dostojen center, kakršen bi moral biti. Pa tudi tukaj nisem slišal kakšne takšne zagnanosti. Sem pa slišal, da naj bi tisto financirali iz evropskih sredstev, ampak to ste tudi pokazali. Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost je Vlada potrdila, notri pa je 5 milijard evrov, od tega gre 200 200 milijonov evrov za zdravstvo. To je pa tudi vse. Tako da mi vztrajamo pri tem, da se na ta način, kot ste se zdaj lotili, ne sme izigravati ustavnega reda, da se na ta način ne sme izigravati ljudstva in pravice do referenduma, in da se moramo o tem, kam investirati najverjetneje milijardo evrov, pogovoriti na referendumu. Smo demokratična država z ustavno zagotovljeno pravico do referenduma. Ljudje imajo pravico, da odločajo o ključnih investicijah za naslednjih šest let. Hvala lepa. Državni sekretar Uroš Lampret, izvolite, imate besedo. **UROŠ LAMPRET:** Hvala, predsedujoči. Dovolite mi še, da na kratko odgovorim glede letala, pa sem poskušal že včeraj zvečer. Več številk se vrti. vrti. O katerih številkah govorimo? V Zakonu o investicijah, za katerega tudi jaz ocenjujem, da je bil zelo dober zakon, zelo dober zakon, pa ne zato, ker je bil zakon, ki je bil lansko leto, ampak to je bil način, kako je ta država kupovala orožje pred dvajsetimi V tem zakonu, v podprogramu Letalstvo smo mi limitirali sredstva navzgor – 128 milijonov evrov za lahko transportno letalo in za dva srednja transportna helikopterja, namenjena za specialne sile. To je bil ta limit iz zakona. Ampak mi zdaj govorimo o nečem drugem. Mi govorimo o uporabi investicijskih sredstev, ki so že sprejeta. S podatkom, s katerim vi operirate, tudi včeraj zvečer, teh 72 milijonov evrov sem rekel, da je bila rezervacija v NRP, mi smo naredili to rezervacijo. To ne pomeni, da mi imamo to ceno za letalo. To ne pomeni, da je to letalo izbrano, ker nimamo pogojev, da nadaljujemo s projektom, ki je prioritetni projekt za celo državo, ne samo za Slovensko vojsko, dokler nimamo možnosti prevzemanja finančnih obligacij.

In brez tega mi tega projekta ne moremo nadaljevati. Zato je ta zakon toliko bolj pomemben za nas. Najlepša hvala. Levica):** Hvala. Da se razumemo glede teh številk. Mi lahko sklepamo o cenah po informacijah, ki ji dobimo iz dokumentov, kot je NRP. Druge informacije za nas gledajo tako. Druga stvar. Ta zakon o 780-milijonski investiciji, ne vem, zakaj govorite o njem v pretekliku, ni mrtev, ta zakon je zadržan na Ustavnem sodišču ga boste morali verjetno braniti na referendumu. Upam. Ampak to še ne pomeni, da imate kakršnokoli pravico izigravati Ustavno sodišče. Zadržanje tega sklepa se dogaja dobesedno na ta način prvič,

Hvala za besedo, predsedujoči. Poglejte, gospod Lampret, vi pravite, da ste zgolj rezervirali 70 in nekaj milijonov za transportno letalo, v Levici pravimo, da je s to rezervacijo cena transportnega letala poskočila s 50 na 70 milijonov evrov. Za tak zaključek imamo precej dobre razloge. Poglejmo samo, kaj se je dogajalo z nakupi Oshkosh 4x4, z zadnjimi poskusi nabave oklepnikov 8x8 kaj šele pri aferi Patria. Povsod se je praktično v postopku cena podvojila točno na tak način. Nekje so se dogajale rezervacije, potem se je iskala dodatna oprema etc etc etc, sedaj pa to primerjamo z nekim drugim dejstvo. Ali ste na enak način v razvojnih programih in še kje drugje rezervirali na zalogo sredstva za javne domove za starejše? Niste. Ali ste na enak način v nacionalnih razvojnih programih ali drugje rezervirali sredstva za obnovo infekcijske klinike, za posodobitev ostalih bolnišnic po državi, ki jim ne tesnijo okna, kjer nimajo

Morda najprej, jaz se strinjam z ministrom za zdravje gospodom Poklukarjem, ki pravi, kot poroča kolega Luka Mesec, da potrebuje samo UKC Ljubljana 900 milijonov. Prava ideja je, kar razmišljamo mi v Novi Sloveniji, da zgradimo novi UKC Ljubljana nekje na obrobju Ljubljane. Nadaljujem z zahvalo vam, gospod podpredsednik Državnega zbora, ki tolerirate široko razpravo, splošno razpravo pravzaprav, ker tako včeraj ponoči kot danes praktično nihče ni razpravljal o 2. členu oziroma amandmaju Levice k 2. členu, ampak se govori zgolj in samo o Zakonu o investicijah v Slovenski vojski za obdobje 2021–2026. Jaz se moram na tem mestu, čeprav ga ni tukaj, zahvaliti kolegu Luki Mescu za včerajšnjo lekcijo abecede politike, kot je sam povedal, ABC politike. Jaz sem ga poslušal, poslušal sem njegovo lekcijo, poslušam pa tudi koga drugega, ker je najbrž vedno dobro v življenju poiskati drugo mnenje za različne stvari. Poslušam in berem recimo profesorja dr. dr. Klemna Jakliča, doktoriral je v Oxfordu v Združenem Kraljestvu in Harvardu v ZDA, diplomiral pa je iz ustavnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Dobil je Fulbrighovo štipendijo, tam nadaljeval z doktorskim raziskovanjem. Izbran je bil – to je zelo pomembno – v ozko skupino znanstvenikov,

zdaj imam dilemo, koga upoštevati ali ABC politike po Luku ali pa morda nekaj iz ustavnega prava po Jakliču. Že pri včerajšnji predstavitvi stališč poslanske skupine do tega zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije sem opozoril na spoštovanje Ustave, seveda, ampak o kakšnih členih včasih kdo ne govori, če mu ne paše. Zanimivo, da ni bilo kaj dosti govora o 90. členu. Jaz sem bil ponosen in sem ponosen, da smo takrat kot opozicijska stranka, bilo je v času vlade Alenke Bratušek, dali glasove za spremembo 90. člena Ustave Republike Slovenije, ker je to bilo nujno, ker so v tej državi bile blokirane določene zadeve prav z referendumi, ki si jih zlahka lahko sproduciral, res zlahka. In potem smo rekli,

ne govori o 34. členu Ustave Republike Slovenije, ki je za nas, za Novo Slovenijo izjemno pomemben, tako kot vsak drugi. A v tem kontekstu je ta najpomembnejši. Kaj pa pravi? Govori o pravicah do osebnega dostojanstva in varnosti. Za nas so temeljne štiri vrednote: dostojanstvo človeka, svoboda, pravičnost in varnost. 34. člen pravi, da ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. člen dejansko vzpostavlja ustavno zapovedano dolžnost države, se pravi, država z ustavo zapoveduje, ustava zapoveduje državi, da mora zagotoviti osebno dostojanstvo in varnost slehernega državljana in državljanke te države. Ta člen tudi zagotavlja, da v vsakem trenutku ter na srednji in dolgi rok mora država učinkovito zagotavljati prav takšno stanje varnosti vsakega posameznika in suverena, ljudi kot celote.

A je Slovenska vojska dolgoročno podhranjena ali ni? Je ali ni? Najbrž smo si vsaj na tej točki enotni, da je dolgoročno podhranjena. In, ja, da je Slovenska vojska v takšnem kronično podhranjenem stanju potrjujejo strokovne, ne politične, strokovne ocene tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Glede nacionalne ravni je dejstvo, da dosedanja rast investicijskih sredstev za potrebe Slovenske vojske ne zagotavlja potrebnega razvojnega preskoka in modernizacije, ki bi omogočala vzpostavitev zmogljivosti opredeljenih – pozor! – opredeljenih v dolgoročnih razvojnih programih Slovenske vojske, ki jih je sprejel – kdo? Državni zbor. Se pravi, jaz spoštujem to agendo, zelo jasno agendo Levice, ki nasprotuje opremljanju Slovenske vojske, investicijam, zakonu, bolj točno, in temu zakonu, ampak mislim, da bi pravi pristop bil takšen, da bi dejansko nasprotniki tega, kar počnemo, kar ta vlada počne, da bi dejansko prišli v Državni zbor z z novimi dolgoročnimi programi za razvoj Slovenske vojske. In če bi tam pisalo, da ne bomo opremljali Slovenske vojske in če bi to Državni zbor sprejel, potem ne bi bilo treba ne tega zakona in ne resnično dobrega zakona, ki se imenuje Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski. To bi bila prava pot. Ne pa tako, da 17. avgusta 2018, bil je državni praznik, takrat je Državni zbor postavljal tudi novega mandatarja, na Odboru za zunanjo politiko pa smo obravnavali pobudo za nabavo opreme za vojsko in takrat je prišlo – jaz temu rečem – do eklatantnega primera politične korupcije. Najprej je bil predlog, da se ta točka dnevnega reda umakne s seje Odbora za zunanjo politiko. To ni bilo sprejeto. Ko pa je nek poslanec opozoril, da se naj preštejejo, ker bodo tistega dne, 17. avgusta 2018, volitve mandatarja, ups, potem je pa nastala panika in smo prišli do situacije, ko se je obrambna politika države spremenila zato, da mandatar dobi nekaj glasov. A si mi to predstavljamo? Ampak to je šlo mimo, niti ni bilo posebne oziroma sploh ne medijske pozornosti,

In da se razumemo, seveda v Novi Sloveniji in sam osebno striktno spoštujemo odločbe Ustavnega sodišča, striktno. Najbrž pa kot državljan in poslanec lahko rečem, da se s kakšno tudi ne strinjam, če smo v svobodni državi. Ustavno sodišče je ne samo po mojem mnenju, po mnenju tudi ustavnih pravnikov, je ustavnopravno politična institucija. Zakaj? Zato ker varuje najvišji politični akt te države, to pa je ustava. Pri izrazito strokovno političnih vprašanjih, kot je recimo vprašanje financiranja obrambne sposobnosti države, imata vlada in parlament zagotovljeno polje svoje lastne presoje o nujnosti ukrepanja, saj je to vprašanje ravno vprašanje iz njune jedrne pristojnosti in ne kakšne pristojnosti ustavnih sodnikov, ki niso tu bo zdaj gospod Luka Mesec protestiral – ki niso niti obramboslovci, niti nimajo specializiranega znanja in ne podatkov. Nimajo podatkov o tako podrobnem strokovno političnem vprašanju. To, kar navajam, je napisal dr. Klemen Jaklič, tako da če kdo želi protestirati ali replicirati, mora njemu. Jaz sem to njegovo mnenje ponotranjil. Upam, da imam to svobodo. Tudi po tej skrajno mili poti presoje bi torej ne mogli drugače, kot priznati, da v primeru Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026 gre za primer zakona iz drugega odstavka 90. člena Ustave, torej nujnost ukrepa, kot jo vidita vlada in parlament, in s tem za zakon, ki ga sploh ni mogoče izpodbijati z referendumom. Saj sklep je sprejel Državni zbor. No, to je tako vsaj v okoljih svobodnih demokratičnih družb, kjer sta ustavnopravna stroka in ustavnosodna presoja resni obrti in politični volji nedotakljivi svetinji.

Strinjam se, da smo morda kot poslanci prepozno prisluhnili podjetjem in računovodskim servisom. V tem zakon smo – lahko je seveda tudi dolga debata, ali spada v ZIPRS ali ne spada – vsaj prisluhnili podjetjem in računovodskim servisom, saj smo na Odboru za finance z veliko večino, in tu sem hvaležen vsem, sprejeli dopolnilo, ki omogoča predložitev letnih poročil na Ajpes za poslovno leto 2020 do konca aprila. Hvala lepa. Predlagam še enkrat, da razpravljavci ne širite diskusije zunaj člena in amandmaja, ker mislim, da za to ni nobene potrebe. Naslednja je na vrsti Tina Heferle. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Lep pozdrav vsem! Poskušala se bom držati vsebine amandmaja. Je pa zelo povezan ta amandma oziroma 2. člen z Zakonom o investicijah v Slovensko vojsko in je treba povedati koncept. Tu ne gre za vprašanje opremljanja Slovenske vojske, gre za dve preprosti dejstvi. Ta 2. člen daje pravno podlago za investicije v Slovensko vojsko, ki pa jih je Ustavno sodišče trenutno zadržalo. Drugo dejstvo je, da jih je Ustavno sodišče zadržalo iz razloga, in izključno samo zato, ker je presodilo, da bi takšne investicije lahko povzročile nepopravljivo škodo v luči prepovedi referenduma o tem vprašanju.

Že včeraj smo lahko slišali, pa bom tudi jaz še enkrat poudarila, Ustavno sodišče je Zakon o investicijah v Slovensko vojsko zadržalo izključno in samo zaradi tega, ker ste vi, spoštovana koalicija, sprejeli sklep o prepovedi referenduma o tem zakonu. Če govorimo o tem, kaj ustava zapoveduje državi, gospod Horvat, potem se morate zavedati tudi ostalih členov iz ustave, ki nekaj zapovedujejo državi. In to je, da je Slovenija demokratična republika, kjer se po mojem mnenju ne morejo referendumske pobude kar tako vsepovprek prepovedovati.

In 90. člen ustave, ki določa to referendumsko pobudo, jo opredeljuje, jo dovoljuje državljanom. Te člene ste pa kar pozabili. To, kar se greste v tej koaliciji s tem izigravanjem, v tem primeru ustavne odločbe, v nekaterih primerih vidimo, boste spreminjali zakone zato, da boste nekaj uredili tako, kot vam paše, pa boste za nazaj popravili, po vaše, neke »poštarske« zakone. To preprosto v pravni državi ne bi smelo biti dopustno. Vedeti morate, gospod Horvat, da so ustavna načela oziroma ustavni členi med seboj enakovredni, ne morete preferirati a priori enega člena pred drugim. Zdaj Zdaj vi v luči epidemije mislite, da je kar vse dovoljeno. Kolikor jaz vem, se ta država spopada z zdravstveno krizo, z ekonomsko krizo in ne z varnostno krizo, da bi bilo treba vse te dodatne milijone prav ta trenutek namenjati za nakup nekih orožij. Vaše Vaše besede iz včerajšnjega stališča, citiram: »Danes, v 30. letu te države smo priča siloviti blokadi delovanja te iste države. V Novi Sloveniji se sprašujemo in sprašujemo državljanke in državljane, kdo ima pravico blokirati osnove funkcije države, kdo ima moč, da blokira to državo. Če se bo tako nadaljevalo, bomo državo izgubili.« Spoštovani gospod Horvat, se strinjam z vami. Če se bo tako nadaljevalo, da boste izigravali ustavne odločbe, da boste izigravali zakonske norme, da boste jemali moč temeljnim ustavnim institucijam, ki jih imamo v državi, kamor spada Ustavno sodišče z neko svojo avtoriteto, če boste to izigravali na tak način, ja, potem se strinjam, bomo res izgubili to državo. Ta člen, tak, kot je, kjer ustvarjate pravno podlago za nekaj, kar je Ustavno sodišče trenutno izrecno prepovedalo,

so daleč od tega, da bi bili demokratični, da bi bili pravni, da bi bili ustavno sprejemljivi. Seveda je ta amandma za podpreti. Druge ni, če želimo ohraniti ugled pravne države v Sloveniji.

ki je podrobno poslušala mojo včerajšnjo in tudi današnjo razpravo. Ampak take krize, ki jo imamo sedaj, so vedno v zgodovini vodile v vojne. Toliko o tem, da nam v tej situaciji ni treba skrbeti za varnost. Jaz ne delam nobene panike. Ampak glejte, 90. člen Ustave, kot rečeno, sem vesel, da smo mi bili zraven in prispevali glasove za to, da smo preprečili, vi se spomnite, niste še bili v parlamentu, ampak se spomnite, da so bile blokade. Veliko blokad je bilo zaradi raznoraznih referendumov. Pač 90. člen Ustave, se strinjamo, da je treba Ustavo v celoti spoštovati. Absolutno. Podpiram. Ampak tu smo sedaj fokusirani na 34. in 90. člen, seveda tudi 1. in 2. člen in tako naprej. Ampak ta člen ko govorimo o referendumih, potem gledamo 90. člen, ki pravi, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. Mi smo od leta 2013, vprašajte predsednika Republike Slovenije, na negativni oceni, kar se tiče obrambne sposobnosti Slovenske vojske. Cenim vaše mnenje. Upam da tudi vi moje. Hvala. Hvala lepa. Ponovno naslavljam vse tiste, ki razpravljate, da se držite teme, se pravi 2. člena in pa amandmaja k 2. členu.

obnavljamo in poslušamo stvari, ki s predmetom obravnave, vsebino točke nimajo nobene povezave. Naslednji ima besedo Matjaž Han. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Oba državna sekretarja, kolegice in kolegi! Jaz pa mislim, da je treba zadevo malo bolj poenostaviti. Ne rabimo nekih velikih besed, ne rabimo govoriti o ustavnih pravnikih in tako naprej. V tem državnem zboru se zavedam, da ima pač demokratična večina neko večino. Mi smo ta moment v opoziciji in naša naloga je, da poskusimo z amandmaji, z zakoni, popravljati tisto, kar vi po moje in po naše delate narobe. Nič nam ne bo Nič nam ne bo pomagalo sklicevanje na ustavo, spoštovani moj prijatelj Jože, če se mi osnovnih zakonov in pravil, procedur in poslovnika ne bomo držali.

Koliko bomo pa takrat plačali, pa ne vemo, po čem bo denar. Zato je treba v tem realnem in težkem času oceniti, kaj je prioriteta te države. Po mojem kljub temu, da za razliko mogoče od bolj na levi strani, absolutno spoštujem vojsko, mislim, da ta moment ni glavna zadeva, da zapravljamo denar za vojsko. Seveda je treba tisto, kar je potrebno, opredeliti, ne moremo pa ta moment po mojem 700 milijonov zapraviti v šestih letih, ne v naslednjem letu, da se razumemo. In kaj smo zdaj mi naredili? ZIPRS, ki bi moral biti, ampak že dolgo ni, da se razumemo, tehnični zakon, in vse vlade do zdaj rinejo kakšen člen, da rešujejo nekatere zadeve, ki jih niso uspelo z zakonodajo ali pa z rebalansi ali pa s proračunom spraviti v dokument, in to potem rešujemo v ZIPRS. Zato imamo potem takšne probleme, kot jih imamo. Ampak s tem, kar ste pa zdaj vi naredili, pa mislim, da ste res šli preko meje. Pa bom povedal, zakaj. Ključna dejstva. Dejstvo je, da imamo mi Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko na Ustavnem sodišču, kar je tudi rekla Tina Heferle. Tam je zadržan.

ne vem, če bi dvojni doktor, ali pa ustavni pravnik, ali pa normalni pravnik rekel, da je to dobro, kar delamo. Želite preko ZIPRS, ne glede na to, kaj bo Ustavno sodišče ugotovilo, porabiti ta denar za vojsko. Jaz mislim, da je to absolutno narobe. Zato smo mi za razliko od drugih strank v tem parlamentu zapisali v amandma, o tem se bomo sicer potem pogovarjali, nek odložni amandma, da počakajmo, kaj bo reklo Ustavno sodišče. To se mi zdi čisto normalno. Druga zadeva pa je, ko se zdaj pogovarjamo o teh računovodjih, jaz upam, da vsi veste, kakšno težko nalogo opravljajo ta moment računovodje v Sloveniji, kjer se morajo ukvarjati z raznimi poročili, svetovanji in tako naprej pri dnevnem spreminjanju zakonodaje,

ker mislim, da ste seveda dobro naumili. Mi tudi tukaj ta amandma predlagamo, da ne samo za en mesec, ampak da se za tri mesece podaljša ta rok. Če bomo to naredili danes, če boste s to večino povozili to, kar bomo naredili, potem smo pa res v hudih težavah. Jaz sem državnega sekretarja poslušal o Beli knjigi. Podpišem.

če boste šli s to večino naprej. Upam, da bodo naši amandmaji, ki delno rešujejo zadevo, podprti.

imeli? Po mojem je zelo dobro, da malo zajamemo zrak, da mogoče priznamo napako, da je tudi vlada ta moment naredila napako pri tem ZIPRS na takšen način, kakor si vi to želite, in da naredimo tisto, kar je prav.

To bi bila prava zadeva, to bi bila čista zadeva. Ampak večina v Državnem zboru se vsako minuto manjša in potem je treba še v zadnjih minutah takle obvod narediti. Hvala lepa. Hvala lepa. Poglejte, kolegi, jaz ponovno opozarjam, dajte se držati točke dnevnega reda, ne delajte stvari in ne govorite o stvareh, ki niso na dnevnem redu.

Poznamo resolucije, druge programe, ki so del hierarhije dokumentov. Bela knjiga je bila konec koncev zelo ambiciozno zastavljena, je pa postala samo dokument Ministrstva za obrambo. Kar sem hotel povedati, je to, da se sklepi teh dokumentov ponavljajo. Glede racionalnosti porabe teh investicijskih sredstev je tako. V tej krizi v tem manku 13, 10 let investicij je resor kot tak identificiral za približno 3,2 milijarde evrov potrebnih investicij, da se tisti sklepi, ki jih je Državni zbor sprejel, tudi implementirajo.

Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni! Samo toliko bi se odzvala, ker je bilo kar nekajkrat izpostavljeno to odloženo poročanje računovodskih servisov. Dejstvo je, tako kot sem že na Odboru za finance povedala, da je letos situacija kljub vsemu kar precej drugačna kot lani takle čas. Lani se je sredi marca vse ustavilo, situacija je bila popolnoma nepredvidljiva, računovodski servisi so bili tik pred zaključkom v zadnji fazi priprave teh poročil in takrat se dejansko ni vedelo, kdaj se bo sprostilo in kako se bo sprostilo. Tekom leta smo se verjetno znali tudi že malo prilagoditi na to smo že lahko računali, kako se bodo te situacije obrnile. Kolikor vem, z nobenim odlokom ni bilo prepovedano delovanje teh računovodskih servisov, tudi narava dela je takšna, da lahko delajo od doma oziroma v varnih pogojih. Ampak želim pa kljub vsemu povedati, da je – odstotki sicer nekoliko varirajo glede na ukrepe – približno 30 % odstotkov nekje v povprečju računovodskih servisov koristilo raznorazne ukrepe, od čakanja na delo, do povračila prispevkov, ker niso delali, do skrajšanega delovnika, mesečnega temeljnega dohodka, tako da morda ni ves razlog samo v količini dela, za katero, da ne bo pomote, se strinjam, da jo je bilo veliko več kot v preteklih letih, ampak vendarle po po drugi strani kar veliko računovodskih servisov in tudi ostalih podjetij, ki jim pa je do tega, da bi te razne davčne obračune in tudi sicer poslovna poročila oddajali do 31. marca, ker imajo potem druge stvari, vezane na to, nas je pa prosilo, da tega ne naredimo. Jaz bi morda samo toliko pokomentirala, sedaj s tem amandmajem je prišlo podaljšanje za en mesec in glede na situacijo ocenjujem, da je to kar primeren rok. Sploh glede na podatke, ki jih imamo tudi z Ajpesa, ki kažejo, da je kar veliko poročil že bilo oddanih tudi sredi marca. Velika večina, tako bom rekla, ne kar veliko. Hvala lepa.

Jaz bi vseeno spomnil ali pa povedal nasprotnikom Slovenske vojske, da Slovenska vojska ni razvajene gospodična, ki sta ji oče pa mati povečala štipendijo in bo sedaj z vrečkami letela v Emporium in bo nakupovala. Slovenska vojska je eden od temeljev slovenstva, se pravi slovenske države. Ta temelj spodkopavamo že leta in leta tako kadrovsko, na kar se nanaša ta 2. člen, kot tudi finančno z opremljenostjo. Kar se tiče zakona, ki je sedaj na presoji na Ustavnem sodišču. Meni je popolnoma razumljivo, da Ustavno sodišče ni moglo nič drugega narediti, kot da zadevo zadrži in preuči. Zavedati pa se moramo, da kar se tiče referenduma, ki smo smo ga na podlagi Ustave preskočili, se lahko na referendumu zgodi, da ljudstvo potrdi tudi zakon, ki se potem izkaže za ustavnosporen. Zdaj govorimo o tem, govorimo o poračunih za naslednji dve leti, ki pa sta sprejeta in ki na podlagi tega zakona določeno varstvo, predvsem pa določeno stabilnost in ponovno vzpostavitev sistema v Slovenski vojski ali pa sanacije temeljev. Vemo, da Vemo, da se kadrovske rešitve ne da čez noč urediti. In to je tudi predmet tega člena. Zato na podlagi sigurnosti dveh let bo Slovenska vojska lahko izboljšala ta kadrovski načrt. Na podlagi večjih nakupov, ki so potrebni, bo lahko Slovenska vojska sploh začela določene nakupe obravnavati. Zakaj nam letalo koristi? Vsi veste, državno letalo, ki se mu je takrat tako nasprotovalo, je do danes rešilo veliko življenj, uporabljamo ga tudi za prevoz drugih stvari. Ko pa bo imela Slovenska vojska tako letalo še za težje transporte, sem pa trdno prepričan, da bo še več lahko pripomogla k slovenski državi. Tudi veste, kako je, recimo, bil problem s prevozom cepiv, ko rabimo določene komore in podobno. Helikopter ravno tako. Zdaj rešujemo, ko je potrebno, s policijskim vse, kar je, še privat, samo da rešimo tiste, ki so pomoči potrebni. Slovenska vojska potrebuje sredstva, predvsem pa potrebuje določeno stabilnost. Ta vlada si je zadala za glavni cilj, da ne bo niti enega kamenčka iz tega temelja slovenstva ven potegnila, ampak bo začela takoj sanacijo tega temelja. Za to se z vsemi ukrepi prizadeva. Dovolite mi samo še stavek o zaključnih poročilih. Nekateri govorite o talcu. Niti slučajno ne. Vlada ali pa cela država, kje smo bili nekako v februarju? Ja, vsi smo že upali, da smo ven iz epidemije. Zato je tudi država vztrajala pri tem, da čim prej pridemo na stare tirnice na vseh področjih, predvsem na gospodarstvu, kjer, hvala bogu, nam je kar uspelo, da smo vozili blizu tistega, kar bi morali. Zelo blizu smo tistemu, kar smo si želeli.

vlado in sem vesel, da je prišlo do te rešitve, kakršna je sedaj na voljo. Žal mi je samo to, da ni prišla že v prvi sklop, že v torek, ker vemo, da bo zdaj nekaj pravne praznine, zato ni časa, da to še prestavljamo, ker vemo 8 dni in tako naprej, tu ne gre za interventni zakon. Tako da stvari se rešujejo, predvsem pa se zagotavlja stabilnost v državi. Sem trdno prepričan, da bo Ustavno sodišče zakon, ki je trenutno zadržan, spoznalo kot pomemben zakon.

Ker vidim, da je še interes za razpravo, bomo sprožili postopek. Izvolite se prijaviti.

Če danes kdo želi govoriti, da razpravljamo o investicijah v Slovensko vojsko ali ne, je to enostavno laž. Ne zavajati ljudi, prosim lepo! Mi se danes pogovarjamo o tem, ali je treba spoštovati odločitve Ustavnega sodišča ali pa ne. Mi ne govorimo danes o investicijah v Slovensko vojsko, govorimo o odločitvah Ustavnega sodišča, ki jih želi trenutna vlada, ki je po mojem mnenju izredno slaba, in trenutna koalicija, ki jo podpira, povoziti. Da je to tako, spoštovane in spoštovani, poglejte, kaj imam v rokah. To je poročilo Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, na katero se tako radi sklicujete, kadar vidite, da je v prid vašim interesom. Če pa ni, pa se do nje obnašate najslabše, kar je možno. Spoštovane in spoštovani! Na sedmih straneh Zakonodajno-pravna služba dokazuje, zakaj je to, kar mislite narediti, protiustavno. Ker mogoče niste vsega prebrali in bom sedaj apeliral na vašo vest pa razumevanje,

Zakonodajno-pravna služba izpostavlja razloge, zaradi katerih bi lahko bila sprememba 30. člena ZIPRS,« o kateri se danes pogovarjamo,« v predlagani obliki v neskladju z ustavo«. Potem pridemo do tretjega odstavka na tretji strani, »situacija v tej zadevi je v tem trenutku specifična. Zakon o investicijah je začasno zadržan. Ustavno sodišče še ni odločilo na podlagi petega odstavka 21.a člena zaradi kršitve drugega odstavka 90. člena Ustave.

»sprejetje predlagane spremembe 30. člena ZIPRS bi pomenilo uzakonitev pravne podlage za sprejemanje obveznosti za investicije Slovenske vojske v breme proračuna prihodnjih let, s čimer bi se uzakonil poglavitni cilj konkretnega zakona še pred sprejetjem končne odločitve Ustavnega sodišča o kršitvi drugega odstavka 90. člena Ustave. Posledično bi pomenilo tudi nespoštovanje sklepa Ustavnega sodišča, s katerim je konkretni zakon začasno zadržan«. Drugi odstavek na peti strani: »Na podlagi navedenega Zakonodajno-pravna služba ocenjuje, da v času presoje ustavnosti Zakona o investicijah v Slovensko vojsko in ko je njegovo izvrševanje zadržano, ni ustavno dopustno sprejeti enake ureditve v ZIPRS.

mimogrede, jaz sem tisti, ki je podprl spremembo Zakona o obrambi, tako da imamo boljši položaj vojakinj in vojakov. Tudi sam se zavedam, da je treba zagotavljati Slovensko vojsko. Mi se danes pogovarjamo samo o tem, da z vašim predlogom zakona želite povoziti trenutno odločitev Ustavnega sodišča, kar Zakonodajno-pravna služba parlamenta dokazuje skoraj na sedmih straneh, da je protiustavno. Socialni demokrati smo vam ponudili rešitev. In ta rešitev je – to sedaj povem, ker se navezuje na to, ampak je potem to k 5. členu, novi 5.e člen, da dokler Ustavno sodišče ne bo presodilo in spoznalo, če bo spoznalo, da je skladen z ustavo, omeji vladna pooblastila pri nakupu orožja. Druge rešitve sploh ni. Mi smo danes pred dilemo, ali bo vlada oziroma koalicija zbrala dovolj glasov, da bo izglasovala nekaj, za kar je velika verjetnost, da je v nasprotju s slovensko ustavo. Čeprav živimo v času, ko je nestabilnost prevelika, je pa osnova demokratične ureditve tudi spoštovanje odločb Ustavnega sodišča. To se ne more dogajati samo na neki virtualni ravni. Smo za ustavo, smo za demokracijo, ampak demokracijo in demokratične vrednote branimo z vsakim svojim konkretnim dejanjem vsak dan. Zato vas, spoštovane in spoštovani, prosim dvoje. Prosim, vzemite si čas in preberite mnenje Zakonodajno-pravne službe. In prosim, odmislite, vsi skupaj, z mano vred, s to stranjo parlamenta, odmislimo politična preigravanja in se samo vprašajmo, je varovanje slovenske ustave tako pomembno, da smo pripravljeni prisluhniti mnenju Zakonodajno-pravne službe. Moja velika želja je, da tako naredimo. Če bi pa tako naredili soglasno,

v drugem stavku drugega odstavka 75. člena določa, da govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu. Ta trenutek je na dnevnem redu 2. člen in amandma k 2. členu. Splošna razprava je bila na odboru, kolikor jo je bilo, stališča poslanskih skupin so bila povedana. Zdaj se koncentrirajmo na vsebino člena in amandmaja. Besedo ima Miha Kordiš. Hvala za besedo, predsedujoči. Res se ne pogovarjamo o investicijah v Slovensko vojsko, kot neprestano ponavlja vladna ali koalicijska stran. Te izjave bi lahko vzel vsaj približno resno, če bi šlo, recimo, za nakupovanje vojaške tehnike, ki je ravno tako civilno uporabna in dejansko služi državljankam in državljanom in ne samo sponzoriranju dobičkov tujih vojaškoindustrijskih kompleksov iz slovenskega proračuna. Če bi se pogovarjali o tem, da se kupujejo helikopterji z namenom uporabe tudi v gorskem reševanju ali oskrbovanju kakšnih odročnih območij, ki jih odrežejo zemeljski plazovi – vemo, da se bodo naravne nesreče v razmerah podnebnega zloma še stopnjevale. Ali če bi se pogovarjali o RKBO, navsezadnje imamo v Krškem nuklearko, pa če bi razvijali gorniške inženirske enote in podobno. To je še zmeraj nekaj, kar lahko tudi znotraj konteksta zveze Nato počneš, pa hkrati ne gre za gradnjo ekspedicijskega korpusa nekje v tujini, 10 tisoč kilometrov stran od meja naše domovine, ampak gre za kapacitete, ki so primerne za delovanje v Sloveniji in so primerne za delovanje tudi v mirnodobnem času, na ljudem v tej državi koristen način. Kaj pa vlada Janeza Janše počne? Za 400 milijonov evrov kupuje oklepnike, ki čez večino slovenskih gozdnih poti niti ne morejo peljati, ker so preširoki in pretežki

kupujete helikopterje, žal ne takšnih, ki bi bili zares primerni za gorsko reševanje, ampak težke helikopterje za namene Natovih specialnih sil. Navsezadnje tudi transportno letalo ni za neko silno civilno rabo, kot bi radi predstavljali. Poglejmo samo pretekle statistike… **PODPREDSEDNIK vojakov na misiji. Zdaj pa sledi odziv na nekaj predhodnih razprav. Za začetek smo s strani Nove Slovenije slišali navajanje in sklicevanje na neko avtoriteto izven Državnega zbora, natančneje na dvojnega doktorja

Hvala, predsedujoči. Odzivam se na predhodno razpravo. Predhodne razprave niste zaustavili, govorniku niste izrekli opomina, zato se mi zdi to popolnoma legitimna tema, glede na to, da se pogovarjamo o ustavnospornem zakonu z ustavnospornimi določbami. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Kolega Kordiš, vam sem že vse tiste ukrepe kot vsem govornikom pred vami izrekel

o ustavnem sodniku, o Ustavnem sodišču, o zakonu, ki je po najmanj štirih točkah Ustave tudi po mnenju Zakonodajno-pravne službe ustavnosporen z vsebino, ki se trenutno že obravnava na Ustavnem sodišču. Predsedujoči, nimate absolutno nikakršne osnove, ne le, da mi posegate v besedo, tudi to, da mi

To je nekaj, kar je recimo gospod Horvat v svoji razpravi odprl. Ali vsebinski del tega istega vprašanja po devetih mesecih razprav še kar vladni gospe in gospodje ne znajo povedati, kdo nas vojaško ogroža, ali druge države članice Nata. In tega očitno ne znajo predstaviti niti za Ustavnem sodišču. Ustavno sodišče je nekako predhodnik … **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Gospod Kordiš, jemljem vam besedo. Jemljem vam besedo. Dobili ste dva opomina, opozoril sem vas naprej. Postopkovno najprej Boštjan Koražija. Izvolite. Gospod Tanko, predsedujoči danes na tej državni seji, dajte prosim, to je namenjeno direktno vam. Ko razpravljajo koalicijski poslanci, jim dovolite, da širijo razpravo, ko pa razpravljamo na tej strani, se pravi opozicijski, pa niti ne dovolite, ker razpravljamo o zadevi, ki se direktno tiče te stvari, kar je prej moj kolega Kordiš razpravlja. Če pa želite, nas pa vse vrzite iz Državnega zbora, če bi radi to dosegli.

Sem na splošno vse opozoril, tudi vse ostale predhodne razpravljavce, čisto vse. Edini, ki je še govoril iz koalicije med vsemi prijavljenimi je bil Janez Moškrič.

Postopkovni predlog ima Miha Kordiš. Izvolite. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala. Smo pri prvemu amandmaju k temu zakonu in tukaj se ponavadi razume, da je razprava malo širša. V konkretnem slučaju moja razprava, za katero ste mi izrekli tri opomine, predsedujoči, zelo pod navednicami lahko govorimo o širši razpravi. K temu zakonu je Zakonodajno-pravna služba predložila sedemstransko mnenje, v katerem ga je raztrgala, kako je protiustaven praktično na vseh možnih točkah. In jaz sem o tem govoril,

za finance, če se ne motim. To, če ste tam opravili, ste absorbirali to poglavje. Poglejte si določbe poslovnika, kar zadeva obravnavo nujnega postopka. Imeli ste stališče poslanske skupine pri tem zakonu, kjer ste povedali svoje stališče, in od tukaj naprej teče razprava o vloženem členu in o vloženem amandmaju in nič drugega. Tudi kdorkoli drugi od predsedujočih bi najbrž reagiral enako, saj ne more drugače.

Poglejte, do zdaj je vedno veljala praksa, da se je pri 1. členu lahko razpravljalo tudi nekoliko širše in popolnoma enako se je delalo danes. Do sedaj. Je pa res, da ko se vi z vsebino ne strinjate, vzamete besedo. To je praksa očitno zadnjih dni, zadnjih mesecev. Ampak to največ pove o vas, ne o nas, ampak o vas in mislim, da je skrajni čas, da kot demokratična opozicija predlagamo, da se podpredsednika Državnega zbora zamenja. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** To lahko storite kadarkoli. To je eno. Drugo pa, gospod Koprivc, čas bi bil, da si preberete določbe poslovnika. Kar zadeva parlamentarno prakso ali prakso do sedaj, jo imam verjetno v tej dvorani največ, tako da natančno vem, kako so te stvari potekale v preteklosti in tudi vem, kakšen je namen poslovnika. Kordiš, imate besedo za postopkovni predlog. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Moj postopkovni predlog je, da mi, predsedujoči, dovolite zaključiti razpravo, navsezadnje imam na uri še – koliko? 2 minuti, 3 minute … Kaj dosti, tudi če bi želel širiti razpravo in skreniti s teme, tako ne morem, tudi zaradi tega, ker ste mi z vašimi intervencijami vi posegli v čas, ki sem ga imel namenjenega za razpravo. Če ste toliko prijazni, da pokurim še te 2, 3 minute do konca na temo vprašanja ZIPRS in njegove ustavne

Želi še kdo razpravljati pri tem členu? Če ne, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 5. člen ter amandma Poslanske skupine Levica in pa amandma Poslanske skupine SD. Želi kdo besedo?

lepa, podpredsednik, za besedo. Jaz se bom poskušala držati tega 5. člena. Socialni demokrati predlagamo nov, 5.a člen, da se nekako, bom rekla, ohrani pravna država in pravni red. Mnenje Zakonodajno-pravne službe pri tem zakonu je bilo povsem jasno, da je treba najprej počakati, kaj bo z zakonom o investicijah v vojsko naredilo Ustavno sodišče,

pravilen in edini, ki bi lahko rešil nastalo zagato, kajti ZIPRS bi moral biti tehnični zakon, vendar žal v tem predlogu ne sledi temu. Zato še enkrat, Socialni demokrati predlagamo

situacija drugačna, kot je bila lani. Jaz sem mnenja, da ni drugačna, pa vam povem, zakaj. Računovodje so v zadnjem letu še enkrat bolj obremenjeni kot lansko leto oziroma kot ponavadi predvsem iz razloga, ker imajo osem PKP-jev, kjer so v bistvu vsi ti ukrepi med seboj popolnoma zmedeni in zakomplicirani. Naj vam preberem samo dve izjavi računovodij, ki pravijo: »Delamo 24 ur na dan brez kakršnihkoli dodatkov. Se država res ne zaveda, da smo računovodski servisi vmesna točka, prek katere se polni državni proračun, saj smo mi tisti, ki izračunavamo davčne obveznosti za zavezance?« Pa drugo:« Brez našega dela bi vsi PKP-ji izveneli v prazno, kajti mi smo tisti, ki smo jih spravili med podjetnike.« Računovodje niso prosili Računovodje niso prosili za kakršenkoli denar ali sredstva, ampak predvsem je bil največji poziv, da vas lepo prosijo, da podaljšate rok za oddajo poročil, ker enostavno ne zmorejo zaradi vseh prezapletenih in preadministrativnih ukrepov. To je bil glavni razlog. Od januarja naprej so že pošiljali pozive na Vlado in prosili »podaljšajte nam rok«. Tudi v LMŠ smo dali poziv na Vlado, a nismo prejeli nobenega odgovora, zato smo pred časom tudi sklicali Odbora za finance na to temo. Pa se je o tem v prejšnjem tednu na Odboru za finance pač zgodil amandma koalicije, kjer ste predlagali podaljšanje roka za oddajo bilanc za leto 2020 in davčnih obračunov za en mesec, kar pozdravljamo in smo zadovoljni. Ampak vseeno je tukaj nek grenak priokus. Če bi imela vlada res iskren namen računovodjem pomagati, mislim, da bi to res že lahko naredili pravočasno, ne da se jih postavlja v tak kot in take neverjetne stiske. Še do danes pravzaprav ne vedo, ali bodo lahko en mesec kasneje oddali bilance ali ne. Predvsem

Tudi v LMŠ se bomo glede na te predlagane amandmaje še odločili, kaj bomo naredili. Vsekakor pa bomo naredili vse, in mislim, da je Državni zbor tu odgovoren, odgovoren, da naredimo vse, da rešimo to zadevo, kar se tiče računovodskih servisov, ker jim je bilo obljubljeno, da jim je rok podaljšan. Zato tudi upam, da dejansko to tudi drži. tudi drži. Kar se same podpore amandmajev tiče, se bomo v LMŠ še odločili, ali gre za podporo amandmaju SD, kjer je tudi morda relevantno, da počakamo odločbo Ustavnega sodišča, kaj se bo odločilo, ali pa Levice, da črtamo računovodje iz ZIPRS-a in potem vložimo v ponedeljek novelo in pridemo do istega rezultata. Zato jaz upam, da smo vsi skupaj tu notri odgovorni, da da to zadevo rešimo v prid računovodskih servisov.

Hvala lepa. Še enkrat sem se želela oglasiti, kajti želela bi se oglasiti še pri 5.a členu, ki govori, kolegica je sicer že povedala, da Socialni demokrati podaljšujemo časovno obdobje za oddajo poročil računovodskim servisom za tri mesece, kajti edino to se nam zdi relevantno. Kriza je naredila svoje. Računovodski servisi imajo bistveno več dela, kot so ga imeli v preteklih obdobjih. Kljub temu da je državna sekretarka povedala, da je na Ajpesu že več kot polovica oddanih poročil, se je treba zavedati, da posamezni subjekti niso prinašali poročil pravočasno. Zato so sedaj v eni veliki zagati računovodski servisi, ki delajo ne samo 12, 16, 18 ur celo 20 ur na dan in enostavno ne zmorejo pripraviti vseh teh poročil.

je edino neko daljše časovno obdobje relevantno,da lahko nekako spravijo te zadeve čez, kot je pač možno. Se pravi, če bi to dali v ZIPRS, je to najhitreje in najbolj možno tudi izvesti, zato se nam zdi res pomembno, da bi nas slišali oziroma slišali računovodske servise. Jaz verjamem, da je situacija drugačna, kot je bila lansko leto meseca marca, ko smo v bistvu bili v totalnem lock downu, ampak kljub temu se moremo zavedati, da je situacija pa letos še slabša, kot je bilo že povedano, osem PKP-jev, osem teh zadev pri oddaji raznoraznih zahtev, ki izhajajo iz tega,

smo pritroskali tisto dokumentacijo za preteklo leto tja do 20. januarja, potem so se računovodje ukvarjali najprej s tistim preteklim DDV in potem šele oni začnejo nekako prve dni v februarju z našimi končnimi obračuni. Se pravi, da so imeli v normalnem času nekako dobrih 50 dni časa.

smo jim ta rok podaljšali za 30 dni, kar je popolnoma razumno. Imam tudi odzive računovodij, da so s tem 30 dni zadovoljni.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

Andreja Zabret, izvolite, imate besedo. **ANDREJA ZABRET (PS LMŠ):** Hvala za besedo. Jaz bi samo na kratko. Finančna situacija v državnem proračunu je tudi odvisna od dobro pripravljenih letnih poročil, ki jih oddajajo podjetja. Zato bi bilo res lahko od vlade toliko bolj odgovorno, da bi pravočasno odreagirala in računovodje uslišala in jim rok podaljšala že recimo v januarju, kjer bi lahko samo z novelo PKP 7 podaljšala rok za en mesec ali dva meseca. Tudi mi smo dobili odzive od naših računovodskih servisov, da so generalno zadovoljni z enomesečnim podaljšanjem roka, vendar največji problem je, ker je to vse zadnji zadnji zadnji moment. Če se mogoče obrnem še na številke. Fiskalni svet je v zadnjem poročilu za mesec marec povedal, da je neposredni učinek covid ukrepov na saldo državnega proračuna v prvih dveh mesecih letos znašal 538 milijonov. Glavnina učinka je na strani odhodkov, in sicer 522 milijonov. To predstavlja že 70 % s proračunom predvidenih covid odhodkov za celo leto 2021, kjer je predvideno 774 milijonov.

To so zelo alarmantne številke, zato tudi v ZIPRS predlagate prerazporeditev sredstev iz EU, kar pomeni, da boste enostavno

velika težava, kako je s temi sredstvi. Praktično bi bilo bolje, da bi prinesli v Državni zbor rebalans, pa da imamo odkrite številke pred sabo in vidimo, kje smo. Na to opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba, kjer pravi, »kdo bo ugotavljal, kako utemeljeno je pričakovanje, da bo ukrep sofinanciran s strani EU«. Ker gre tu lahko za arbitrarno presojo − ne vem, kdo bo to presojal, a boste to vi na Ministrstvu za finance presojali ali kako? tu tudi za nasprotja načela pravne države. Tu zopet govorimo o vladavini prava. Že včeraj Že včeraj smo in danes govorimo, kar se samega ZIPRS tiče, da imamo tu velike težave. Tako da bi tu opozorila tudi na to zadevo.

se zlasti nanaša na načrt za okrevanje in odpornost. Veste, da šele februarja je bila sprejeta na ravni EU uredba, ki je natančneje določila, kaj vse mora ta načrt vsebovati. Zdaj potekajo, finalna piljenja tega dokumenta, ki ga moramo Evropski komisiji predložit do konca aprila. To pomeni, da smo z Evropsko komisijo na strokovni ravni ves čas v usklajevanju, kar pomeni, da za določene stvari že v tem trenutku lahko zelo zelo upravičeno pričakujemo, da bodo lahko sfinancirane iz sredstev načrta za okrevanje. V tem trenutku končne odločitve še nimamo, ker bo Evropska komisija predvidoma potrjevala te načrte tam nekje v mesecu Glede na to, da so upravičeni stroški vsi stroški, ki nastajajo od februarja lanskega leta, mislim, da je to dosti utemeljeno pričakovanje, če je s komisijo na strokovni ravni določena stvar usklajena, da to lahko naredimo. Poleg tega v protikoronskih paketih je bilo v marsikaterem členu izrecno napisano, da se za financiranje določenih ukrepov lahko uporabljajo bodisi sredstva državnega proračuna ali pa sofinanciranje s sredstvi Naslednja stvar. Evropska komisija je že v lanskem letu za obdobje obstoječe finančne perspektive dovolila določene prerazporeditve med prvotno potrjenimi nameni za namene, ki se tičejo odpravljanja in omilitve posledic covid. Vse to so stvari, ki so že tako daleč, da lahko zdaj že z veliko gotovostjo rečemo, da bodo upravičene. V tem trenutku seveda še niso, in to je to. Kar se tiče rezerve, ki ste jo omenjali, vi veste, da je bil proračun za letošnje leto, če govorimo samo o letošnjem proračunu, sprejet, preden so bili sprejeti še trije protikoronski paketi. Že takrat je bilo veliko govora o tem, da imamo preveč rezerve, pa se je izkazalo, kot ste tudi sami ugotovili, da je nismo imeli preveč. Poleg tega smo v lanskem letu ves čas zelo transparentno do zadnjega konta, do zadnjega centa poročali, kaj počnemo s temi prerazporeditvami za covid ukrepe. Enako imamo nastavljeno v letošnjem letu, po posameznih protikoronskih zakonih, po posameznih členih, koliko je bilo realizacije. Tudi na poslanska vprašanja smo že odgovarjali s temi podrobnimi tabelami in kadarkoli jih boste pač želeli, jih lahko še dodatno, ker te tabele se dnevno ažurirajo.

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. V razpravo dajem amandma Poslanske skupine Socialnih demokratov za novi 5.e člen. Želi kdo razpravljati? Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanjem. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, v okviru rednega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade Mateji Ribič, državni sekretarki na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Temeljni razlog za pripravo Predloga sprememb in dopolnitev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je prenos direktive Evropske unije v nacionalni pravni red, in sicer direktive 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 11. maja 2016, o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au Gre za tako imenovano prenovitveno direktivo, s katero se nadomeščata do sedaj veljavni direktiva Sveta 2004/114/ES, z dne 13. decembra 2004, o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namen študija, izmenjavo učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela in direktiva Sveta 2005/71, z dne 12. oktobra 2005, o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja. V tem kontekstu velja izpostaviti ureditev nove EU sheme pripravništev s strani državljanov tretjih držav z ustrezno izobrazbo, višja ali visokošolska izobrazba. Druge predvidene spremembe in dopolnitve so delno redakcijske narave oziroma z njimi odpravljamo določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale bodisi pri zaposlovanju tujcev na slovenskem trgu dela bodisi pri izvajanju Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Med temi lahko po pomembnosti izpostavimo naslednje spremembe in dopolnitve zakona, in sicer v zvezi z zaposlovanjem tujcev neposredno iz evidence brezposelnih oseb se zaradi ugotovljenih zlorab sistema v praksi, to je, ko so delodajalci po devetih mesecih svoje delavci odpuščali, po treh mesecih pa ponovno zaposlovali. Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je tovrstna praksa optimizacije stroškov s strani delodajalcev v času, ko ni sezone, neupravičena, in predlaga dopolnitev, da olajšava pri zaposlovanju iz evidence brezposelnih oseb brez preverjanja pogojev iz prvega odstavka 17. člena velja le za tista podjetja, ki v zadnjih štirih mesecih pred to zaposlitvijo niso odpuščala iz poslovnih razlogov. Na novo se določa možnost umika soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo v primeru dalj časa trajajočega obdobja, ko tujec ni vključen v sistem socialnega zavarovanja na podlagi svojega dela, to je 6 mesecev. Na novo pa se med razloge za izrek stranske sankcije, prepovedi zaposlovanja tujcev, določajo nekatere ključne kršitve zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu delavcev, ter kršitve določb zakona, ki ureja trg dela, v zvezi z nezakonitim posojanjem delovne sile. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila dajem besedo Tadeji Šuštar. Izvolite. Hvala za besedo. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje po rednem postopku predložila Vlada. Pri delu odbora so sodelovali predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zakonodajno-pravne službe in Državnega sveta. Odboru je bilo posredovano gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora: predlog zakona, mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, vloženi amandmaji in predlogi za amandmaje odbora. Predstavnica predlagateljev je kratko predstavila predlog zakona. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da vloženi amandmaji upoštevajo njihove pripombe, razen pripombe k 2. členu. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki ga je na seji odbora predstavil njihov predstavnik. Komisija ugotavlja, da se s predlogom zakona odpravlja tudi že dlje časa trajajoča problematika nezakonitega posojanja delovne sile drugim uporabnikom, ki se bo po novem lahko sankcioniralo v obliki stranske kazni s prepovedjo zaposlovanja tujcev takšnim delodajalcem za nadaljnji dve leti od pravnomočnosti globe, izrečene v skladu z Zakonom o urejanju trga dela. Komisija je bila seznanjena, da je bil predlog zakona obravnavan in usklajevan v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, pri čemer je bila večina pripomb socialnih partnerjev na delovnih skupinah podprtih, zato predlog zakona podpira. V razpravi, ki je potekala predvsem pri 1. členu predloga zakona, je bilo poudarjeno, da s prenosom direktive tudi Republika Slovenija sledi ciljem Evropske unije, s katerimi želi postati privlačnejša za državljane tretjih držav, ki želijo izvajati raziskovalno delo v EU, in njihove družinske člane. Prav tako se s predlogom zakona želi doseči izboljšanje in poenostavitev pogojev za vstop in prebivanje študentov, ki prihajajo v Republiko Slovenijo zaradi študija in izobraževanja. Večina razpravljavcev je menila, da je novela dobro pripravljena in prinaša pomembne olajšave ter dopolnitve veljavne zakonodaje. Na novo ureja izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva ter zaradi študija ter uvaja nove vrste dovoljenj za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve za raziskovalce, ki so v Republiki Sloveniji zaključili raziskovalno delo, in drugo. Uvaja se tudi nova vrsta enotnega dovoljenja za prebivanje in delo zaradi opravljanja pripravništva. Nekateri razpravljavci pa so menili, da novela poslabšuje položaj tujcev, vlada pa tako kaže brezbrižnost do usod delavcev, ki tu delajo in so podvrženi drugorazredni obravnavi. Po njihovem mnenju se na tem področju dogaja ogromno kršitev, delavci pa so na milost in nemilost prepuščeni nezakonitim praksam in niso zavarovani. Izpostavljena sta bila 4. in 10. člen. Ob tem je bilo poudarjeno, da je prav 10. člen najbolj problematičen del novele, saj uvaja prekinitev pravic za delavce, ki niso bili vključeni v socialno zavarovanje. To pomeni, da lahko delavec izgubi pravico do bivanja, ker bo delodajalec kršil zakonodajo. Izpostavljenih je bilo nekaj vprašanj, med drugim začasna odpuščanja, zakaj sankcija ni avtomatična, spremembe glede umika soglasja, delo varušk au pair in drugo. K 10. členu je bil s strani Poslanske skupine Levica predlagan amandma odbora, s predlogom za črtanje člena, ki pa ga odbor ni sprejel. Na vsa vprašanja je predstavnik ministrstva podal izčrpna pojasnila in poudaril, da so bile spremembe in dopolnitve pripravljene na podlagi opozoril iz prakse, na katero opozarjajo tako sindikati kot tudi inšpekcijske službe, ter zaznav zlorab sistema s strani Zavoda za zaposlovanje. Odbor je sprejel vložene amandmaje in svoj amandma. Pripravljen je dopolnjen predlog zakona. Hvala. Hvala lepa. Na vrsti je predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Spoštovani in spoštovane! Predlagatelj novele Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev predlaga spremembe in dopolnitve veljavne zakonodaje, katerih namen je prenos Evropske direktive, ki ureja pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva ali prostovoljnega dela. S prenosom direktive se v slovensko zakonodajo tako uvaja nova ureditev izdaje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva, izdaje za začasno prebivanje zaradi študija ter uvedbe nove vrste dovoljenj za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve za raziskovalce, ki so zaključili raziskovalno delo, ali študente, ki so v zaključku študija na visokošolskem zavodu. Uvaja se tudi nova vrsta enotnega dovoljenja za prebivanje in delo zaradi opravljanje pripravništva. Poleg tega predlagatelj tudi predlaga različne popravke trenutno veljavnega zakona, ki temeljijo na podlagi izkušenj iz prakse v povezavi z zaposlovanjem tujcev ter urejanjem enotnega dovoljenja za bivanje in delo v Republiki Sloveniji. Tako se na primer predlagajo rešitve na področju preprečevanja nezakonitega posojanja delovne sile drugim delodajalcem, delo na črno pri tujcih in spoštovanju Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ki bodo olajšale inšpekcijski nadzor Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Na potrebo po primernih zakonskih rešitvah na omenjenih področjih je namreč Inšpektorat za delo že večkrat opozoril v svojih rednih letnih poročilih. Spoštovani! Socialni demokrati predlagani noveli zakona ne bomo nasprotovali, saj menimo, da prinaša posamezne ustrezne zakonske rešitve, ki so se izkazale za nujno potrebne v praksi pri nadzoru zaposlovanja tujcev ter izdajanju enotnega dovoljenja za delo in bivanje v Republiki Sloveniji. Poleg tega ocenjujemo, da novela korektno prinaša rešitve Evropske direktive v slovensko zakonodajo. Hvala. Hvala lepa. Primož Siter bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Dober dan! Delavka in delavec sta tista, ki ustvarjata. Demokratična družba njun prispevek k razvoju in napredku ter ustvarjanju splošne blaginje razume in ustvarja pogoje, da sta delavec in delavka dobrobiti razvoja napredka splošne blaginje tudi sama vzajemno deležna, ko ustvarjata, prispevata skupnosti. Če se v delovnem procesu kaj zalomi, pa je skupnost tista, ki delavki in delavcu pomaga, z drugimi besedami, civilizirana družba in socialna država. Vladni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev tega preprostega dejstva žal ne razume. Sebe, torej državo, postavlja na mesto odločevalca, do katerega od delavcev bo, potem ko je sam prispeval za družbeno blaginjo, solidarna in do katerega ne. Faktor pri odločitvi je tokrat neslovenski potni list delavca. Vlada v spornem členu zakona na novo določa umik soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo v veljavnem enotnem dovoljenju za prebivanje in delo v primeru, če delavec že več kot 6 mesecev ni vključen v sistem socialnega zavarovanja. S tem se uvaja problematični mehanizem za predčasno prekinitev enotnih dovoljenj za delo in prebivanje in s tem predčasno razveljavitev pravice sploh do bivanja v Sloveniji za državljane tretjih držav. Samo dejstvo, da delavec ni vključen v socialna zavarovanja, ne bi smel biti razlog, da se mu odvzame edina možnost, da se v zavarovanje vključi. Razlogi, zakaj nekateri delavci niso vključeni v socialna zavarovanja, so lahko namreč različni. Lahko jih v sistem socialnih zavarovanj ni vključil delodajalec oziroma jim delodajalec ni plačeval prispevkov. Tudi če delavec ne bo vključen v socialna zavarovanja po krivdi delodajalca, se bo to obdobje nevključitve vseeno štelo v predlagano šestmesečno obdobje. Delavec bo tako z izgonom plačal za grehe delodajalca. Nevključenost v socialno zavarovanje je lahko tudi posledica tega, da je delavcu potekla pravica do denarnega nadomestila za brezposelnost ali da do nadomestila sploh ni bil upravičen in je bil torej iz socialnih zavarovanj izključen z dnem, ko ga je delodajalec odpustil. V nekaj mesecih lahko tuji delavec najde novega delodajalca, a zaradi dolgih postopkov, ki so povezani z urejanjem enotnega dovoljenja, ki je pogoj za vključitev v socialna zavarovanja, lahko preteče nekaj časa, da se zakonito zaposli. Izgon tujih delavcev, ki si poskušajo najti delo in si urediti vse potrebne papirje, medtem ko ne prejemajo nikakršne pomoči s strani države, čeprav so plačevali prispevke in davke v Sloveniji, je socialno krivičen ukrep. Vlada bi tujim delavcem predčasno prekinila dovoljenje za delo in bivanje, namesto da bi vzpostavila pogoje, da bi ti delavci našli novo zaposlitev oziroma hitreje in bolj enostavno prišli do dovoljenja, ko delodajalca že imajo. Prihajalo bo do primerov, ko bodo delavci imeli delodajalca, papirjev pa zaradi počasnih postopkov ne. Vladni ukrep izgona delavcev tujcev se bo tako izvršil tudi, ko bodo tuji delavci že našli delo, a bodo čakali na pridobitev dovoljenja za delo in bivanje. Za predčasno razveljavitev njihovih dovoljenj torej ni nobene potrebe. Ker spornega člena z amandmaji ni več mogoče črtati iz predloga zakona, v Levici zato predlagamo zamik uveljavitve ukrepa na letu 2025. S tem bo omogočeno, da se sporna določba v vmesnem času izbriše iz Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Temu namenu sledi naš danes vloženi amandma. Vlada Janeza Janše je v zadnjih mesecih v zakonodajni postopek poslala več zakonov, ki spreminjajo pogoje za prihod in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji. Skupna značilnost vseh teh predlogov je poslabšanje pogojev za bivanje in delo tujca ter njegove družine. V Levici ostro nasprotujemo sistematičnemu poslabšanju pogojev za delo in za prebivanje tujcev delavcev v Sloveniji ter s tem povezanim poslabšanjem njihovega socialnega položaja. Vlada Janeza Janše s sistematičnim izgonom tujcev in njihovih družin uresničuje svojo sovražno retoriko do tujcev, ki se ji moramo upreti na vseh ravneh družbe. Hvala lepa. Hvala lepa. Tadeja Šuštar bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Hvala še enkrat za besedo in vse lepo pozdravljam. Novela zakona, ki jo obravnavamo, prenaša predvsem direktivo Evropske unije v našo zakonodajo. Z njo bo Slovenija postala privlačnejša za raziskovalce, izvajalce raziskovalnega dela in njihove družinske člane. Predlog novele zakona poenostavlja pogoje za vstop in prebivanje študentov, ki prihajajo v Slovenijo zaradi študija in izobraževanja, ter odpravlja pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri zaposlovanju tujcev na slovenskem trgu. Uvaja se nova vrsta enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, in sicer enotno dovoljenje zaradi opravljanja pripravništva. To se izda na podlagi soglasja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki preveri, ali ima tujec sklenjen sporazum o opravljanju pripravništva s pravno ali fizično osebo, ki gosti pripravnika, preveri dokazila o stopnji višješolske ali visokošolske izobrazbe, pridobljene v dveh letih pred dnevom vložitve prošnje oziroma dokazilo o vpisu na študij, ki mu omogoča pridobitev višješolske ali visokošolske izobrazbe, ustrezno oddajanje obračunov davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in davčni dolg subjekta gostitelja ter program za opravljanje pripravništva. Prvo enotno dovoljenje se izda za čas opravljanja pripravništva oziroma največ za eno leto. Po predlogu bo zamenjava delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjava delodajalca ali sklenitev nove pogodbe civilnega prava možna le na podlagi novega enotnega dovoljenja, ki se izda na podlagi novega soglasja zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev se odpravljajo pomanjkljivosti zakona, ki so se pokazale v praksi, ker se zaznavajo zlorabe sistema, da delodajalec predvsem v gradbeništvu delavce odpusti, ko ni sezone, in ga po koncu prejemanja nadomestila, do katerega je delavec upravičen, ponovno zaposli. Zato se uvaja nov pogoj, olajšava pri zaposlovanju iz evidence brezposelnih oseb brez preverjanja pogojev velja le za tista podjetja, ki v zadnjih štirih mesecih pred to zaposlitvijo niso odpuščala iz poslovnih razlogov. Poleg tega predlog določa tudi stransko kazen poleg globe za delodajalce, ki nezakonito napotujejo svoje delavce k drugemu delodajalcu brez ustreznih dovoljenj. Takim delodajalcem bo lahko Zavod za zaposlovanje prepovedal zaposlovanje tujcev za dve leti. Za zaščito varnosti in zdravja tujih delavcev pa se na novo določa tudi prepoved zaposlovanja tujcev v primeru pravnomočnih kršitev Zakona o varnosti in zdravju pri delu, na primer, če delodajalec delavcem ne zagotavlja ustrezne varovalne opreme. Kot vemo, se tudi v Sloveniji pojavlja večji porast brezposelnosti v zimski sezoni, kar je zelo negotovo za delavca, saj je tri mesece brez zaposlitve, brez varnosti. Prepričani smo, da noben delodajalec ne bo odpustil dobrega delavca, zagotovo pa mora imeti delodajalec možnost odpustiti slabega delavca. Želimo ustvariti delovnopravno zakonodajo, ki bo delodajalcem dajala več manevrskega prostora v primeru nezadovoljstva z delavcem, vendar hkrati delavcem ponujala visoko stopnjo varnosti. Močno gospodarstvo pomeni več sredstev in manj socialnih problemov. Podpiramo evropske standarde varovanja pravic delavcev in ta novela prenaša evropsko direktivo v slovensko zakonodajo. Delavci morajo za svoje delo dobiti pošteno plačilo, njihova zaposlitev jim mora nuditi ustrezno raven varnosti in stabilnosti. Ta novela to dobro ureja, zato jo bomo v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih podprli. Hvala. Hvala lepa. Vojko Starović bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. **VOJKO Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani! Cilj predloga novele Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je olajšanje zaposlovanja tujcev, ki so v Sloveniji doštudirali ali opravljali naloge raziskovalca. Prav tako odpravlja nekatere pomanjkljivosti pri zaposlovanju ostalih tujcev. S sprejetjem zakonske novele bo Slovenija v nacionalno zakonodajo prenesla določila prenovitvene evropske direktive iz leta 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov. Na podlagi zavez iz omenjene direktive novela predvideva ureditev novih vrst enotnih dovoljenj za prebivanje in delo. Tako se na novo določa izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve in samozaposlitve raziskovalca, ki je v Sloveniji zaključil raziskovalno delo, in študenta, ki je v Sloveniji zaključil študij na visokošolskem zavodu. zavodu. Obenem se ureja tudi izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja prostovoljskega dela ali opravljanja pripravništva. Predlog zakona vnaša tudi odpravo nekaterih pomanjkljivosti, ki so se izkazale v praksi pri izvajanju zakona. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je opozorilo na sistemski odstop od prvotnega namena te določbe, saj so nekateri delodajalci, zlasti na področju gradbeništva, v času, ko ni dela, začeli odpuščati delavce, ki imajo pravico do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti. Po izteku nadomestila pa so jih isti delodajalci zaposlili nazaj brez preverjanja pogojev. Predlagatelj meni, da je takšna praksa neupravičena, zato bo olajšava pri zaposlovanju iz evidence brezposelnih oseb brez preverjanja pogojev veljala le za tista podjetja, ki v štirih mesecih pred to zaposlitvijo niso odpuščala iz poslovnih razlogov. Na novo se določa tudi možnost umika soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo k veljavnemu enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo ali k pisni odobritvi v primeru dalj časa trajajočega obdobja. V poslanski skupini se delno strinjamo s predlagateljem, da vključenost v sistem socialnega zavarovanja pomeni, da tujci namena svojega prebivanja ne uresničujejo, saj formalno niso zaposleni, kar lahko vodi v delo na črno. Kljub temu pa moramo pritrditi dejstvu, ki je bilo izpostavljeno tudi na matičnem odboru v obravnavi tega predloga, da je razlogov za nevključenost v socialno zavarovanje lahko več. Eden najbolj očitnih in verjetnih je plačilna nedisciplina delodajalca ali pa zamude pri postopkih pridobivanja dovoljenj in soglasij. V obeh primerih delavec ni kriv za situacijo nevključenosti v zavarovalni sistem, zato je kaznovanje delavca z umikom soglasja po naši oceni nepravično. Če strnem. Slovenija s predlogom novele zakona, ki je pred nami, prvenstveno sledi cilju, da bi EU postala privlačna za državljane tretjih držav, ki želijo izvajati raziskovalno delo, hkrati pa želi doseči izboljšanje in poenostavitev pogojev za vstop in prebivanje tistih, ki prihajajo v Slovenijo, da bi študirali in se izobraževali. V Poslanski skupini SAB predlogu sprememb ne bomo

Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Veseli me dejstvo, da je na svoji 27. redni seji Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo vendarle sprejel novelo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, katerega vsebina je bila aktualna že kar nekaj časa. Naj spomnim, da je vsebina predlogov v večjem delu enaka vsebini, ki jo je imela v delu že prejšnja koalicija, katere sestavni del je bila tudi Poslanska skupina DeSUS. Prav tako me zelo veseli, da je bil zakon poslan v medresorsko usklajevanje in da je bil izveden socialni dialog tako v času prejšnje kot sedanje aktualne vlade. V času dolgotrajnega postopka sprejemanja te novele so na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve prispele pripombe in predlogi dopolnitev, ki jih je je ministrstvo skrbno preučilo ter nekatere manjše spremembe sprejelo, večino pa argumentirano zavrnilo. Temeljni razlog za pripravo novele je prenos direktive EU 2016/801 in gre za tako imenovano prenovitveno direktivo, s katero se nadomeščata do sedaj veljavni direktivi. Pri tem gre za prenos pravil o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, programov izmenjav učencev ali izobraževalnih projektov in delo varušk v nacionalno zakonodajo. Nadalje se v predlagani noveli odpravljajo nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi, s čimer se v Poslanski skupini Desus strinjamo. V skladu z opozorili Zavoda za zaposlovanja in Inšpektorata za delo se zakon izboljšuje primeroma v naslednjih točkah. Na novo se ureja zaposlovanje tujcev neposredno iz evidence brezposelnih oseb, uvaja se možnost umika soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo k veljavnemu enotnemu dovoljenju za prebivanje, delo ali k pisni odobritvi v primeru, ko zavod ugotovi, da tujec že več kot 6 mesecev ni vključen v sistem socialnega zavarovanja, odpravlja se dlje časa trajajoča problematika nezakonitega posojanja delovne sile drugim uporabnikom, ki se ga bo po novem lahko sankcioniralo v obliki stranske kazni, to je s prepovedjo zaposlovanja tujcev takšnim delodajalcem za nadaljnji dve leti. Za zaščito varnosti in zdravja delavcev migrantov se na novo določa prepoved zaposlovanja tujcev v primeru določenih pravnomočnih kršitev Zakona o varnosti in zdravju pri delu. V Poslanski skupini Desus menimo, da je novela dobro pripravljena in prinaša pomembne olajšave in dopolnitve veljavne zakonodaje, vsekakor pa je pripravljena z namenom zaščite delavcev. Glede na sprejete amandmaje je dopolnjeni predlog zakona dober, zato ga bomo v Poslanski skupini Desus soglasno podprli. Hvala. Hvala lepa. Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. **JANI

V Bruslju bi seveda radi našo Slovenijo naredili privlačnejšo za tujce, ki prihajajo iz tretjih držav. Prinašajo se tudi nova pravila o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljnega dela, programov izmenjave učencev in izobraževalnih projektov in dela varušk. Kot da nimamo zaradi mednarodne taktirke Slovenijo že dovolj privlačno za tujce. Kaj pa naši, slovenski študentje, raziskovalci in pripravniki? Ali ni treba narediti Slovenijo privlačno njim, ko pa nam sposoben kader tako rad beži v tujino? Zdaj bomo še dodatno skušali izboljševati in poenostavljati pogoje za vstop in prebivanje tujcev, prebivanje tujcev, prav tako pa tudi njihovih družin. Nič ni narobe s tem, da sposobni, poudarjam, sposobni tujci prihajajo k nam in potem tudi odidejo. Ne pa, da po dolgem in počez poskušamo čim bolj olajšati nekontrolirane prihode tujcev, medtem pa imamo toliko brezposelnih Slovencev, kvaliteten kader pa nam, kot že rečeno, odhaja v tujino. Saj smo že dobili visoko kvalificiranega, talentiranega in izobraženega doktorja, sirskega brivca, ki naši brezposelni slovenski frizerji zagotovo ne sežejo niti do kolen. Za razvoj in napredek naše domovine bi sposobne ljudi iz tujine zagotovo vključili v sistem socialnega zavarovanja in jim nudili tudi državljanstvo. Če bi bil potencialni kader tujih študentov, raziskovalcev in pripravnikov za Slovenijo dober, bi bil tudi delodajalec z veseljem pripravljen tako osebo zaposliti, posledično pa bi ta oseba pripomogla k dobrobiti naše države. Kvaliteten kader iz tujine bi bil v interesu vseh, da se jim omogoči, da prispevajo k dobrobiti Slovenije. Pravim, kvaliteten kader, ki bi prispeval, ne pa, da se bodo zdaj kar tako na široko olajševali in poenostavljali pogoji za vstop raznoraznih prišlekov. V Evropski uniji že imamo dovolj programov, ki spodbujajo mobilnost študentov znotraj Evropske unije, kot sta to na primer Erasmus in Erasmus+. Pametni, zagnani in talentirani slovenski študentje hodijo v tujino, istočasno pa po evropski dikciji skušamo narediti Slovenijo bolj privlačno za tuje študente. Poleg tega da je to v nasprotju z zdravo logiko, se sliši tudi kot dolgoročni multikulturni načrt za destabiliziranje nacionalnih držav, na kar pa v Slovenski nacionalni stranki nikakor ne moremo pristati. Hvala lepa za vašo pozornost.

Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik. S Predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev se v notranji pravni red skladno z načelom »vse na enem mestu« prenaša prenovitvena direktiva Evropske unije 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 11. maja 2016, o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk. Gre za tako imenovano prenovitveno direktivo, s katero se nadomeščata že do sedaj veljavni direktiva Sveta 2004/14/ES, z dne 13. decembra 2004, in direktiva Sveta 2005/71/ES, z dne 12. oktobra 2005, o posebnem postopku za dodelitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja. Poglavitne rešitve v spremembah predloga zakona so: novost enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter dovoljenj za začasno prebivanje, izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve in samozaposlitve za raziskovalca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil raziskovalno delo, in študenta, ki je v Republiki Sloveniji zaključil študij na visokošolskem zavodu, izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja prostovoljskega dela, nova vrsta enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, in sicer izdaja enotnega dovoljenja zaradi opravljanja pripravništva. Cilji sprememb zakona pa so: Slovenija želi postati privlačnejša za državljane tretjih držav, ki želijo izvajati raziskovalno delo v Sloveniji in njihove družinske člane. Doseči se želi izboljšanje in poenostavitev pogojev za vstop in prebivanje študentov, ki prihajajo v Republiko Slovenijo zaradi izobraževanja. Potem so tukaj še spremembe in dopolnitve, ki so delno redakcijske narave. Z njimi se želijo odpraviti določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri zaposlovanju tujcev na slovenskem trgu dela pa tudi pri izvajanju zakona. Med temi so naslednje spremembe in dopolnitve: sprememba v zvezi z zaposlovanjem tujcev neposredno iz evidence brezposelnih oseb zaradi ugotovljenih zlorab sistema in pridobivanja olajšave za nove zaposlitve v praksi. Dogajalo se je, da so delodajalci po devetih mesecih dela delavca odpustili, po treh mesecih pa spet zaposlili. Tako so delodajalci, ki na primer pozimi ne morejo izvajati storitev, optimizirali stroške, kar je bilo neupravičeno. Zato se predlaga dopolnitev, da olajšava pri zaposlovanju iz evidence brezposelnih oseb brez preverjanja pogojev iz prvega odstavka 17. člena velja le za tista podjetja, ki v zadnjih štirih mesecih pred to zaposlitvijo niso odpuščala iz poslovnih razlogov. Evropska unija je urejena skupnost in v Slovenski demokratski stranki se tega zavedamo in želimo, da se tako na trgu dela kot tudi na področju prebivališča tujcev naredi red, tako kot je to v Evropski uniji. Več rešitev v tem predlogu sprememb zakona sledi predlogom in dosedanjim izkušnjam s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, predlogom in izkušnjam Inšpektorata Republike Slovenije za delo in ima tudi tudi jasen cilj, da se slovenskim delodajalcem, ki dejansko pravično plačujejo, pravično zaposlujejo in tudi ne iščejo lukenj v zakonih, zagotovi pravično in nadzorovano koriščenje bonitet na račun javnih sredstev za zaposlitev brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev podprli. Hvala.

s katero bi tudi naša država zasledovala cilj postati bolj privlačna za tiste državljane tretjih držav, ki bi v Evropski uniji želeli izvajati raziskovalno delo, in tudi njihove družinske člane. Poleg tega naj bi se z novelo poenostavili in izboljšali pogoji za vstop in bivanje tujih študentov. Na novo se urejajo vrste enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter dovoljenj za začasno prebivanje, se na novo določa izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve in samozaposlitve za raziskovalce, ki so v naši državi zaključili raziskovalno delo, in za študente, ki so pri nas zaključili študij. Poleg tega se določa tudi izdaja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja prostovoljnega dela in nova vrsta enotnega dovoljenja za bivanje ter delo zaradi opravljanja pripravništva. Novela naslavlja tudi nekatere probleme, ki so se pojavili v praksi. S tem namenom se med drugim določa prepoved zaposlovanja za delodajalce, za katere bo pravnomočno ugotovljeno, da tuje delavce zaposlujejo zaradi nezakonitega posojanja drugim uporabnikom. Nadalje se predpisuje tudi prepoved zaposlovanja tujih delavcev v primeru določenih pravnomočnih kršitev Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Slednje je pomembno, saj se na tem področju dogaja ogromno kršitev, na kar opozarja tudi Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Številni delodajalci tujim delavcem namreč ne zagotavljajo osnovnih in ključnih pogojev za varnost in zdravje pri delu zaposlenih tujcev. Omenjene spremembe zakona v Poslanski skupini Liste Marjana Šarca pozdravljamo, saj menimo, da moramo posebno pozornost nameniti zaščiti tujih delavcev tako pri preprečevanju izkoriščanja tuje delovne sile s strani nekaterih delodajalcev kot tudi pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Vendar pa zakon prinaša tudi vprašljivo določbo, s katero se tujim delavcem, za katere Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ugotovi, da več kot šest mesecev niso vključeni v sistem socialnega zavarovanja na podlagi opravljanja dela ali samozaposlitve, umakne soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo k veljavnemu enotnemu dovoljenju. Vlada sicer meni, da naj bi bilo to potrebno zaradi zaznanih praks, ko tuji delavci namena svojega prebivanja ne uresničujejo, saj formalno niso zaposleni ali samozaposleni. To pa naj bi pomenilo, da nimajo lastnih prihodkov za preživljanje ali pa opravljajo delo na črno. Pa vendar v praksi neplačani prispevki ne pomenijo nujno zgolj dela na črno ali pa dejstva, da delavec nima sredstev za preživetje. Lahko da mu prispevkov ni plačal delodajalec ali pa ima delavec izbranega delodajalca, vendar zaradi dolgotrajnih postopkov še ni formalno zaposlen, zaradi nove določbe pa bi mu predčasno prekinili dovoljenje za delo in bivanje. Takšen ukrep se nam v Listi Marjana Šarca ne zdi primeren, zato podpiramo dopolnilo, s katerim se uveljavitev omenjenega ukrepa zamakne. Hvala. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju. V razpravo dajem 14. člen ter amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? Kolega Primož Siter. Hvala lepa, spoštovani predsednik. Kolegice in kolegi, dober dan še enkrat! Jaz bi v svoji razpravi spregovoril o splošnih smernicah predloga, ki je na mizi, in o amandmaju, ki ga v Poslanski skupini Levica predlagamo zato, da se nekatere nedopustnosti vladnih politik, ki se zrcalijo tudi skozi ta predlog, izničijo oziroma vsaj V povzetku predlog, ki je na mizi, ukinja enotno dovoljenje za bivanje delavcu tujcu, če ta šest mesecev ni bil vključen v socialna zavarovanja. Če delavec tujec v Sloveniji šest mesecev ni imel plačanih prispevkov, mora iti, po domače povedano. Poleg Poleg neke, čisto rečem, idejnopolitične očitne gonje proti tujcem, proti vsem, kar je tujega, proti naraščajočemu nacionalizmu in oziroma razdeljevanju v vladni politiki, do katere sem v tem delu zelo kritičen, sta tukaj dva problema, ki ju je treba izpostaviti in sta bistveno bolj tehnične narave oziroma, po domače rečeno, ne pijeta vode v sami realizaciji. Najprej vprašanje, kakšna je razlika med delavcem tujcem na eni strani in delavcem domačinom, da rečem. Delavec tujec v Sloveniji prispeva svoje delo, prispeva soj čas, prispeva svoje roke ali glavo, znanje, veščine, izobrazbo, prispeva v to, da se ustvarja neka družbena blaginja. Tukaj prispeva tudi v državno blagajno, plačuje davke, kupuje v slovenskih trgovinah, kupuje pri slovenskih kmetih. Skratka, živi, dela in prispeva v Republiki Sloveniji. Na drugi strani je delavec domačin, ki v slovensko blaginjo, da rečem, prispeva svoje roke, prispeva svojo glavo, prispeva svoje veščine, svojo izobrazbo, prispeva svoje znanje, kupuje v slovenskih trgovinah, kupuje pri slovenskih kmetih, plačuje davke, prispeva torej na vse načine, na katere delavec, državljan lahko prispeva. Vprašanje, ki se pojavi: kakšno je mesto enega in drugega v družbi, kakšna je njuna razlika? Kakšna je razlika med tema dvema delavcema? Ni je. Nikakršne razlike ni. Bistveno večja razlika kot med njima, ki je torej ni, je razlika med njima skupaj in sistemom, ki stoji nad njima in izkorišča njuno delo, izkorišča njune roke, glave, znanje in tako naprej. Ampak da se ta sistem vzdržuje, je pa ključnega pomena, da se tudi ta delavska fronta razdeljuje in fragmantira, pri čemer vidim podnapis tega predloga, ki z drugimi besedami pravi, da eni so vredni, da bivajo, da uživajo v blaginji, ki jo sami ustvarjajo, v rezultatih skupnega dela, drugi pa ne. Razlika je pa zopet samo pasoš. In to razumem tudi kot nek generalni podnapis tega predloga. Druga stvar, kolegice in kolegi, ki je pa zelo tehnične narave in ki govori o ukinjanju enotnega dovoljenja za bivanje delavcu tujcu, če ta 6 mesecev ni bil vključen v v socialna zavarovanja, oziroma o izgonu delavca tujca iz države, če 6 mesecev za njega ni bilo plačanih prispevkov, je pa naslednja, zelo tehnična. Da delavec tujec nima plačanih prispevkov, za to obstaja tisoč razlogov. S prstom ne gre kazati na njega, kot ne gre kazati s prstom na delavca domačina, če nima plačanih prispevkov, ampak je, čez palec odmerjeno, največkrat za to, da delavec nima plačanih prispevkov, kriv – kdo? Delodajalec. Že na zemljevidu kršitev delovnopravne zakonodaje pri delavcih domačinih imamo zelo dolge sezname delodajalcev, ki zaradi svoje nesposobnosti ali pa svojega pohlepa ali zaradi ne vem česa, nerazumevanja delovnopravne zakonodaje, delavcem, prvič, ne vrednotijo njihovega dela pravično, drugič, ne poskrbijo za njihovo zdravstveno, socialno, pokojninsko varnost.

in težje manevrirajo po tem zemljevidu delovnopravne zakonodaje. In kar tu vidimo, torej kaznovanje delavca tujca z izgonom grehov njegovega delodajalca, je nekaj, kar enostavno ni fer oziroma ne more nasrkati delavec zaradi grehov, ki jih je zagrešil nekdo drug. drug. Da delavec nima plačanih prispevkov, je lahko razlog, recimo, tudi to, da je delal v Sloveniji, pa je delo izgubil. Ali pa če gre zgodba naprej, če ni upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost – pazite! –, kar se lahko zgodi v primerih, in to se dogaja pogosto, o čemer poročajo in pričajo tudi predstavniki sindikatov in delavske svetovalnice, kar se rado zgodi, da delavec ni upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost,

In potem je delavec zopet brez vsega, brez plačanih prispevkov, kriv je pa nekdo drug, in njemu teče doba 6 mesecev brez prispevkov, ki bo na eni točki potekla in bo lahko zopet izgnan. Podobno je tudi, če mu je potekla pravica do denarnega nadomestila in tako naprej. Scenarijev oziroma razlogov, zakaj lahko pride do tega, je tisoč je tisoč in pri niti enem od njih ne moremo pokazati s prstom na delavca. Je pa tu še en absurden scenarij. Recimo,

išče delo, je uspešen, najde delo, si uredi vse, kar je treba, oziroma ne da si uredi, ureja papirje, ampak je državna birokracija tako mučna, tako dolgotrajna, to kolesje melje in melje in melje toliko časa, da teh 6 mesecev poteče. In je zopet za greh nekoga drugega, torej državne birokracije, kriv delavec sam. Teh 6 mesecev mine in mora oditi. so prepočasni. To je stvar, na katero opozarjajo tako sindikati kot Delavska svetovalnica. jaz tu izrekam svojo skrb ali pa svoj strah, da gre zopet za neko sistematično vzpostavljanje nekih nacionalističnih idej tudi znotraj delovnopravne zakonodaje, in me skrbi, da da vlada načrtno daljša te postopke, da bodo optimalno v končni fazi dolgi ravno šest mesecev in eden dan, da niti tehnično si nek človek, delavec tujec ne bo mogel te stvari urediti. Zato pravim, da je splošno pač izgon tujcev, ki si poskušajo urediti papirje, ki si poskušajo urediti življenje, enostavno krivično. V večini primerov, kot vidimo, ali pa absolutno lahko s prstom pokažemo bodisi na delodajalce, ker ne plačujejo prispevkov, bodisi na počasno birokratsko kolesje države pri ljudeh, ki si urejajo oziroma kot smo slišali tudi že na odboru, da ljudje bodo izgnani iz države, medtem ko bodo stali v vrsti na upravni enoti.

vladi, da nujno uredi pogoje, kjer se delavcem tujcem ne bo godila takšna krivica, da ne bodo rabili plačevati za grehe bodisi države ali delodajalcev z izgonom, kjer bodo obravnavani normalno, kjer bodo obravnavani v skladu z delovnopravno delovnopravno zakonodajo, predvsem pa in najbolj, da rečem, boleče, da ne bodo izgubili dovoljenja za bivanje, medtem ko bodo, kot rečeno, čakali v postopkih, ko bodo čakali v vrsti na upravni enoti, in da ne bodo izgnani zaradi grehov države ali delodajalca. Zato tehnično gledano, vlada bi morala, kolegice in kolegi, na tej točki iti v diametralno nasprotno smer od tistega, kar s tem spornim spornim predlogom dosega. Vlada bi morala, prvič, poenostaviti pogoje sploh za pridobivanje enotnega dovoljenja za bivanje, za urejanje vseh papirjev. Drugič, morala bi pohitriti postopke za delavce tujce v pridobivanju teh dovoljenj in nasploh se truditi odpreti vrata delavcem tujcem in razumeti, da od delavcev tujcev v Sloveniji je mnogo gospodarskih panog popolnoma odvisnih. Okrepiti sodelovanje, okrepiti priložnosti za delavce tujce in njihovo zaposlovanje,

na vseh ravneh pri postopkih predvsem z birokracijo, s katero, roko na srce, se še tisti, ki smo čisti domači v Slovenji, včasih težko znajdemo. Jaz bi si želel, da se te stvari zgodijo, da vlada realizira te moje pozive v poenostavljanju pogojev, pohitritvi postopkov, odpiranju vrat delavcem tujcem in tako naprej, ker na takšen način bomo kot družba vsaj približno zagotovili parametre neke socialne države. Vidim tudi priložnosti za krepitev gospodarstva. Sploh pa v duhu tovrstnih predlogov je čas, kolegice in kolegi, da da porazimo ta gnili nacionalizem, ki, roko na srce, veje iz por tovrstnih, in tudi tega, predlogov. Zato tudi v Levici predlagamo amandma, da rečem negotovosti za tujce in posledično negotovost tudi za ključne panoge slovenskega gospodarstva enostavno odpravil. Kot rečeno, ker spornega člena z amandmaji ni več mogoče črtati, kar smo poskusili na odboru, iz predloga zakona, v Levici sedaj predlagamo vsaj zamik uveljavitve tega spornega tretjega odstavka 38. člena na leto 2025. Zakaj? S tem bo omogočeno, da se ta sporna določba v vmesnem času izbriše iz zakona o poslovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ker na eni strani enostavno ne pije vode, tehnično in delovnopravno ne ne pije vode, ne funkcionira, ljudje delavci so postavljeni v nemogoč položaj, radi bi delali, pa ne morejo, pa ne smejo, pa čakajo in potem morajo iti. In na drugi strani, ker pač je treba s temi nacionalističnimi politikami tudi v delovnopravni zakonodaji končno pospraviti. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Gospa Hvala za besedo. Želela bi se samo odzvati na to, kar je bilo do zdaj povedano. Glede samega izgona tujcev bi želela povedati, da to enotno dovoljenje za delo in prebivanje ni edina možnost za prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji. In takrat, ko se umakne to soglasje po šestih mesecih, ko se ugotovi, da določen delavec oziroma tujec, ki prihaja iz tretje države, tukaj govorimo samo za tiste tujce, ki prihajajo iz tretjih držav, je v Republiki Sloveniji že narejen zelo dober sistem, da Zavod za zdravstveno zavarovanje takoj, ko je tak tujec izključen iz socialnega zavarovanja, obvesti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in nato ta zavod obvesti tudi tega tujca, da je bil izključen iz sistema socialnega zavarovanja. Tujec ima potem, se predvideva, dovolj časa, da si uredi svoj status. Je pa tudi treba poudariti, da tukaj ne gre za neplačevanje prispevkov, prispevkov, če tujec ni vključen v sistem socialnih zavarovanj, se pravi, da se ne preverja, ali delodajalec za njega plačuje prispevke ali jih ne plačuje. jih ne plačuje. Če ga delodajalec odjavi iz sistema zavarovanja na podlagi dela, ima potem tudi ta tujec možnost, da se prijavi v evidenco brezposelnih oseb, če za to izpolnjuje pogoje. Želela bi poudariti tudi prakso Evropskega sodišča, ko je bil že v letu 2004 na evropski ravni vzpostavljen mehanizem, ki državljanom Evropske unije omogoča, da se v drugo državo članico preselijo za namen iskanja zaposlitve in za obdobje šestih mesecev ohranijo status delavca z vsemi pravicami, čeprav so v tem obdobju ekonomsko neaktivni. Se pravi, da je šestmesečno obdobje tisto obdobje, za katerega tudi Evropska unija ocenjuje, da je zadostno obdobje, da se ekonomsko neaktivna oseba vključi na trg dela in se vključi v sistem socialnega zavarovanja. Če temu ni tako, lahko država odreče gostoljubje takemu tujcu z namenom, da ti tujci ne bi postali nesorazmerno breme sistema socialne pomoči v državi članici, kjer gostuje. Osnovni namen tega enotnega dovoljena za prebivanje in delo je, da mora ta tujec, ki prihaja iz tretje države, delati, se pravi, da je bil njegov namen, da je prišel v tujo državo, da bo delal, in ni bil namen, da se je samo preselil. se je samo preselil. Preden se izda soglasje k takemu enotnemu dovoljenju, se vedno preverijo razmere na trgu dela v Sloveniji. Se pravi, če obstaja

Če obstaja na trgu dela v Sloveniji oziroma v evidenci brezposelnih oseb tak kader, ki bi se lahko zaposlil na takšno delovno mesto, potem se dovoljenje ne izda in tujec ne more zasesti delovnega mesta, ki bi ga lahko zasedel državljan Republike Slovenije. To velja v vseh primerih prve zaposlitve in tudi v primerih pripravništva je tako. Ko se izda to delovno dovoljenje za prebivanje in delo, bi želela samo še enkrat poudariti, gre tukaj za to, da se ta tujec iz tretjih držav vključi na trg dela, se pravi, da dela. Tujec se lahko primerja s slovenskim delavcem v bistvu šele potem, ko se ta tujec vključi tudi v sistem socialnih zavarovanj.

na podlagi tega dovoljenja pridobi vse pravice tudi socialnih zavarovanj šele takrat, ko se vključi na trg dela, in potem posledično tudi izgubi te pravice, če na trgu dela ni vključen oziroma če se ugotovi, da šest mesecev ni bil vključen v sistem samih socialnih zavarovanj. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Kolega Siter, razprava je še odprta. Hvala lepa. Samo na kratko bi se odzval. Spoštovana sekretarka, največkrat slišimo ta argument, da cilj bivanja je delo. Cilj bivanja delavcev tujcev je delo in res je, cilj bivanja delavcev tujcev je res delo, ampak delavcem, navkljub temu da so delodajalca že našli, je oteženo pridobivanje papirjev. V svoji razpravi sem najbolj problematiziral ta del dolgotrajne dolgotrajne birokratske kače, ki se lahko raztegne tudi čez šestmesečni rok, na koncu katerega se delavca, človeka, ki je pripravljen delati, ki je tukaj, pa je mogoče že delal in in tudi ima mogoče urejeno delo za naprej, izžene iz države in izžene priložnost, da bi v našo družbo vnesel svoje znanje, svoj trud, svoje roke, plačal svoje davke in tako naprej. Mi smo tisti, ki izgubljamo. Rekli ste tudi, da Evropska unija ocenjuje, da se oseba vključi v trg dela – sicer ga lahko država, po domače rečeno, izžene, da tujca razume kot breme. Delavec ni nikoli breme, delavec je tisti, ki ustvarja, delavec je priložnost, delavec je tisti, ki prispeva. Ne more biti In zopet; v bistvu na vseh točkah, ki ste jih omenili, glavni problem delavca je, da se sreča s to dolgo birokratsko kačo. Tudi če Zavod za zavarovanje obvesti Zavod za zaposlovanje, potem delavec nima dovolj časa. A ste kdaj stali v tej vrsti na upravni enoti? A veste, kako poteka dinamika, koliko mesecev čakajo ti ljudje na neke osnovne papirje? To je skrb, ki jo izrekajo sami, to je skrb, ki jo v njihovem imenu izreka Delavska svetovalnica, sindikati in to je glas terena. To je resničnost delavcev tujcev. Potem imajo pa še na drugi strani prefrigane delodajalce, ki pa sami dobro poznajo delovnopravno zakonodajo in jo znajo tudi dobro zvijati in izkoriščati. Seveda, žrtve so pa potem spet delavci, ki morebiti ne znajo jezika, se ne znajdejo tako dobro v celem tem birokratskem labirintu in tako naprej. Če se karkoli zgodi, ti ljudje nimajo dovolj časa, da si stvari uredijo. In zdaj še to novo breme omejitve šestih mesecev. Samo še, preden zaključim. Ta priložnost, ko pravite, da tujec ima potem možnost, da se prijavi v evidenco brezposelnih oseb, če izpolnjuje pogoje. Zopet naleti na isto mino; če je bil delodajalec dovolj prefrigan in dovolj pozna in zna, da rečem, hvatati krivine z delovnopravno zakonodajo in se je z njim lepo – v navednicah zopet rečem – sporazumno razšel, potem je tak delavec zopet zopet v tem svojem limbu in lahko samo gre ali pa čaka, da bo čez šest mesecev mora iti. V svojem zaključku, še enkrat ponovim. Poglejte, delavec je tisti, ki ustvarja. To je stavek, s katerim sem začel stališče poslanske skupine. Delavec in delavka sta tista, ki ustvarjata, ki ustvarjata blaginjo, ki ustvarjata BDP, ki ustvarjata napredek, ki hranita državni proračun, blaginjo, v kateri lahko potem vsi uživamo v socialni državi, v javnem šolstvu, v javnem zdravstvu. In delavec ni po defaultu ni in ne more biti nikoli državi v breme, je priložnost. Veste, kaj je državi v breme? 780 milijonov za orožje je državi v breme. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Ga ni. Okej. Gremo na Odbor za notranje zadeve. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih na drugem nadaljevanju 22. seje dne 12. marca 2012. K samem predlogu je bilo vloženih večje število amandmajev. V uvodni predstavitvi je predstavnik predlagatelja minister za notranje zadeve Aleš Hojs poudaril, da izpolnjuje predlog nekatere rešitve, ki so skladne z odločbami Ustavnega sodišča, ter tudi, da ureja nekatere prenose direktive s strani evropskega prava. Dotaknil se je posebej določila o pomembnem znanju slovenskega jezika za tujce in predstavil spremembe glede dokazil, s katerimi se dokazuje sredstva za preživljanje in pa vračanje tujcev. Glede razprave je bilo največ razprave o določilu v zvezi z tako imenovano kompleksno krizo, in sicer tako s pravnega vidika kot z vsebinskega, pri čemer je bilo očitno, da gre tukaj za povsem nasproten pogled o tem, kaj se s tem ureja, bodisi zakonite postopke bodisi zlorabo, kadar pride do večjega vdora ilegalnih migrantov na ozemlje Republike Slovenije in takrat šele lahko sploh do takih rešitev pride. Na koncu je odbor sprejel večje število amandmajev, ki so jih vložile poslanske skupine SDS in NSi. Z glasovi opozicije je bilo sprejeto tudi več amandmajev na amandmaje, ki jih je vložila Poslanska skupina SMC. Zaradi brezpredmetnosti potem ni glasoval o predlogu amandmaja odbora, predlaganih iz poslanskih skupin SDS, SMC in NSi k 32. členu, in zavrnil je amandmaje Levice ter amandma poslanskih skupin SDS in NSi k 6. členu, to je predlog za amandma odbora, predlagan s strani poslanskih skupin SDS in NSi k 15. členu.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 V razpravo dajem 5. in 6. člen ter dva amandmaja Poslanske skupine Levica, amandma Poslanske skupine LMŠ k 6. členu in amandma poslanskih skupin SDS, SMC in NSi k 6. členu. Želi kdo razpravljati? Ja. Prijave potekajo za razpravo.

Hvala lepa za besedo. Spoštovani! Dotaknila bi se malček uvodoma splošno problema, zakaj smo sploh vložili amandmaje k tem spremembah zakona. Namreč, spremembam Zakona o tujcih in pozneje tudi Zakona o mednarodni zaščiti, navsezadnje gre za povezano materijo, se na žalost danes očitno obeta neka potrditev v Državnem zboru, kajti Ministrstvo za notranje zadeve je po našem mnenju pripravilo zaostritve režima sprejemanja in prebivanja tujcev ter prosilcev za azil v Sloveniji in to na ta način, da bi tujim delavcem, kljub temu da Slovenija potrebuje demografsko okrepitev in dodatne moči na trgu delovne sile, otežili pogoje za prihod njihovih družin, recimo. Prosilce za azil in begunce bi z nekakšnimi ukrepi skušali primorati k vključitvi v predvideni sistem integracije in eden poglavitnih ukrepov je, recimo, ponovna možnost zapiranja meje pred prosilci za azil. V tem predlogu zakona naletimo tudi na hud paradoks tako imenovanega novuma – pojma kompleksne krize. Namreč, enako kot leta 2017, ko je bila ta možnost prvič uvedena v Zakonu o tujcih, tudi tokrat na Ministrstvu za notranje zadeve predvidevajo, da bi ob povečanem številu migrantov ter prosilcev za azil razglasili krizne razmere. torej želite uvesti pojem kompleksna kriza, in sicer v tej krizi naj bi množični prihod migrantov ogrožal delovanje države in življenje prebivalstva. V kakšnem primeru naj bi do tega prišlo, pa niste zares definirali, niste pojasnili in zato to sploh ni jasno, saj na ta način, recimo, migranti niso ohromili še nobene države na svetu, ampak očitno se pripravljate na to, da pa Slovenijo bodo. Ustavni pravniki in tudi mi v politični opoziciji ves čas opozarjamo na posledice razglasitve tako imenovane kompleksne krize, ki pomeni v resnici nič drugega kot skoraj popolno odpravo azilnega sistema. Takšna možnost je bila že sprejeta v različici Zakona o tujcih leta 2017, vendar jo je zaradi nevarnosti, da bi bili izgnani prosilci za azil podvrženi mučenju in nečloveškemu ravnanju, Ustavno sodišče razveljavilo. Tokrat na Ministrstvu za notranje zadeve in v koaliciji trdite, da bi z zakonom omogočili individualno presojo, ali je posamezni tujec, recimo, ogrožen, ali lahko zaprosi za azil ali ne. Pa vas sprašujem – a res? Kaj pa primer, za katerega smo pred nedavnim izvedeli, primer državljanke iz Demokratične republike Kongo? Namreč, tu gre za očiten primer, če že individualno presojate zadeve, da nekomu v matični državi grozi nevarnost, naši organi pa so kljub temu zavrnili zahtevo za mednarodno zaščito, recimo. Prosilka za azil, ki so ji na Ministrstvu za notranje zadeve zavrnili prošnjo za azil, je bila v svoji matični državi žrtev političnega preganjanja zaradi politične aktivnosti njenega moža. Za azil je skupaj s hčerkama zaprosila, ker je bila na svojem domu v Demokratični republiki Kongo napadena s strani milice nasprotne politične strani. Ta milica je uporabila posilstvo kot kot nek ukrep, kot vojno nasilje, pred katerim je kasneje v svoji matični državi ni mogla najti zavetja. Govorim o posledicah – spoštovani poslanec se spet razburja in krili z rokami – govorim o posledicah razglasitve kompleksne krize, ko bodo vse tovrstne prošnje za azil dobesedno onemogočeno. Na posledice opozarjam in te stvari so med seboj povezane. Prošnja za azil, ki bo onemogočena, mednarodna zaščita, ki bo s tem onemogočena, vse to je povezano. In zato se nehajte sprenevedati, kot da govorimo o nekih popolnoma ločenih materijah. Skratka, na MNZ in v koaliciji trdite, da bi z zakonom omogočili individualno presojo. Kako individualno presojate, pa kaže zgovorno ta primer državljanke iz Demokratične republike Kongo, ki jo boste seveda poslali tja, kjer bo ponovno posiljena ali pa še celo kaj več. In pravite, če bi ugotovili, da tujec ni ogrožen – to ste očitno ugotovili v tem primeru –, naj bi s sklepom zavrgli njegovo namero podati prošnjo za mednarodno zaščito. Pri tem se postavlja vprašanje, ali je namera sploh ločeno pravno dejanje, ki ga je mogoče zavreči, ali pa gre zgolj za opisni izraz za začetek neke azilnega postopka. Tako namreč v skladu z evropskim pravom namero, intention, razlagata Evropski azilni urad EASO in Agencija za zunanje meje Frontex. Da gre v resnici za delno ukinitev azilnega sistema z vašim predlogom zakona, nakazuje tudi odstavek v zakonu, ki določa, da naj bi Slovenija v takem primeru obvestila mednarodne organizacije, ki so pristojne za begunske pravice: Svet Evrope, OZN, UNCHR in Evropsko komisijo. Sedaj vas sprašujem, zakaj pa bi jih obveščali, če naj niti ne bi zavračali samih prošenj za azil, ampak zgolj namere, še naj ne bi bila del azilnega postopka. Tudi to, recimo, popolnoma ni jasno. Skratka, nasprotniki opozarjamo še na eno posledico. Opozarjamo, da je predlog ponovno protiustaven, ker bo povzročal prav enake nevarnosti, kot jih je povzroča leta 2017, in o čemer je že presodilo Ustavno sodišče. Prosilci za azil bi bili po zavrnitvi lahko deležni verižnega vračanja iz države v državo in pri tem bi lahko prišlo tudi do mučenja ali nečloveškega ravnanja, to pa je prepovedano tudi v izrednem ali vojnem stanju, spoštovani, ampak Vlada in Ministrstvo za notranje zadeve trdita, seveda trdita, da na Hrvaškem ni nevarnosti mučenja, čeprav sem vam zadnjič v dolgi in široki razpravi jasno dokazala, koliko mučenja je tam, in vam pokazala tudi zbirko, arhiv, dosje več kot tisočih primerov popisanih v knjigi, ki sem jo imela zadnjič s seboj o tako imenovanih pushbackih. Zakon, seveda ga bomo dali v ustavno presojo in seveda bo spet padel na Ustavnem sodišču, ne more biti drugače; ampak vi rinete z glavo skozi zid in se ne ozirate niti na to, kaj pravi Zakonodajno-pravna služba, nobeno mnenje in nobeden argument pri vas ne naleti na posluh, na neko strpno, argumentirano razpravo. Vi bi pač radi, očitno, Slovenijo še bolj zaprli, kot da že žica na meji ni dovolj, radi bi jo naredili neprodušno zaprto in nas, oprostite, spreminjate v navadno ksenofobno provinco. Sedaj pa, če se ne motim, da ste odprli 5. člen, predsedujoči. Mi predlagamo, da se člen črta v skladu s predlogom 5. in 6. člena novele Zakona o tujcih, 10.a in 10.b člena, bi Državni zbor aktiviral z večino glasov vseh poslancev tako imenovano kompleksno krizo. O tem paradoksu kompleksne krize sem prej uvodoma tudi govorila. Na področju mednarodne zaščite je Slovenija kot podpisnica Ženevske konvencije o statusu beguncev, Evropske konvencije o človekovih pravicah in kot članica Evropske unije je prevzela mednarodnopravne in evropske obveznosti na področju mednarodne zaščite. Predlagana člena v svojem bistvu predstavljata poseg v pravico do mednarodne zaščite in kršitev tako mednarodnih kot tudi evropskih obveznosti, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Kot podpisnica Ženevske konvencije o statusu beguncev je Slovenija dolžna obravnavati vse prošnje za azil, ki jih podajo tujci, ne glede na to, ali so ti vstopili na slovensko ozemlje na dovoljen ali nedovoljen način. Ureditev, ki omogoča zavržene namere za podajo prošnje za mednarodno zaščito, je tako v popolnem nasprotju z določili Konvencije o statusu beguncev. Določbe, ki omogočajo, da se kljub izraženi nameri za vlagatelja namere ne uporabljajo določbe Zakona o mednarodni zaščiti, ZMZ-1, predstavljajo suspenz Konvencije o statusu beguncev. Suspenz Konvencije o statusu beguncev pa je mogoč le v skladu s 44. členom konvencije, ki ureja formalen postopek odstopa. Predlagane spremembe bi tako v primeru aktivacije 10.a in 10.b člena predstavljale suspenz človekove pravice do mednarodne zaščite. Do tovrstnega suspenza se je že opredelilo, kot sem prej omenila, Ustavno sodišče v zadevi U-1-59/17 z dne 18. 9. 2019, v kateri je izpostavilo, da načelo nevračanja, ki je zajeto v 18. členu Ustave, ki govori o prepovedi mučenja, prepoveduje, da bi bila oseba, glede katere obstaja resnična nevarnost, da bo v primeru vrnitve v državo, iz katere je prišla, izpostavljena nečloveškemu ravnanju, izročena tej državi oziroma izgnana vanjo. Sodišče je poudarilo, da posamezniku, ki zaprosi za mednarodno zaščito, načelo nevračanja zagotavlja pravico vstopa v državo in bivanje v njej. Poleg tega posamezniku zagotavlja pravico do vstopa do poštenega in učinkovitega postopka, v katerem mora pristojni organ presoditi, ali bi bilo z odstranitvijo, izgonom ali izročitvijo posameznika to načelo lahko kršeno. Ustavno sodišče je v nadaljevanju pojasnilo, da Ustava Republike Slovenije ne omogoča razlage, v skladu s katero bi Zakon o tujcih urejal razmere, ko bi bil ogrožen obstoj države in bi bili izkazani tehtni razlogi, ki bi utemeljevali sklepanje o obstoju resnične nevarnosti, da bodo prebivalci Republike Slovenije zaradi spremenjenih razmer na področju migracij izpostavljeni nečloveškemu ravnanju. Govorim o izrednih razmerah. Poleg tega v skladu ustaljeno sodno presojo, sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in SEU pravice iz 18. člena URS ni mogoče omejiti, vsak poseg vanjo je nedopusten. Predlagani spremembi sta tako v nasprotju tako z Ustavo Republike Slovenije in odločbo Ustavnega sodišča, ki sem jo omenila, z 18. 9. leta 2019. Poleg tega predlagane določbe ne predvidevajo avtomatičnega suspenzivnega učinka pritožbe zoper sklep, s katerim bi bila posameznikova namera za podajo prošnje za mednarodno zaščito zavržena. V praksi to pomeni, da bi bil posameznik pred odločitvijo Ministrstva za notranje zadeve lahko vrnjen v državo, iz katere je prišel. Tovrstna določba predstavlja kršitev pravice do učinkovitega pravnega sredstva, poleg tega pa ne predstavlja zadostnega varstva pred prepovedjo vračanja, to je non-refoulement, saj pravilnosti in zakonitosti izpodbijanega sklepa v praksi posameznik ne bi mogel učinkovito izpodbijati. Aktivacija predlaganih členov bi tako lahko vodila do nezakonitih oziroma kolektivnih izgonov, ki jih prepoveduje četrti protokol Evropske konvencije o človekovih pravicah, in bi in bi to tudi omejevalo dostop do mednarodne zaščite. Sporne so tudi določbe, ki se nanašajo na oceno starosti mladoletnikov brez spremstva. V skladu s predlagano spremembo bo policija ocenjevala – policija bo ocenjevala –, ali gre po videzu, obnašanju ali drugih okoliščinah za mladoletnika brez spremstva, kot da je policija kvalificirana za tovrstne ocene. V primeru dvoma v starost mladoletnika brez spremstva zakon določa, da je treba opraviti postopek ocene starosti, ki ga opravi šele takrat, kajne, in ki ga opravi strokovnjak medicinske stroke. Policija za oceno starosti seveda, kot sem rekla, ni ustrezno usposobljena, poleg tega pa ocena starosti ne spada v njeno pristojnost. Odločba tako krši temeljne pravice otrok, njena uporaba v praksi pa bi lahko pripeljala do kršitve določb Zakona o tujcih 2, ter Konvencije o otrokovih pravicah. Uvajanje mehanizma kompleksne krize sledi odločbi Ustavnega sodišča, ki sem jo prej omenila, ter predstavlja nov poskus uvedbe praktično identičnih določb, a tokrat ne na ravni tako imenovanih izrednih razmer, kar bi bila lahko le ustavna kategorija, temveč na nižji, na zakonski ravni. Kot omenjeno je ta predlagana sprememba neustavna z vidika prepovedi mučenja oziroma pravila non-refoulement, še posebej v povezavi z vračanjem beguncev brez izdanih odločb in s tem brez možnosti uveljavljanja kakršnihkoli pravnih sredstev. Še posebno je sporno ukrepanje brez odločb v postopkih in uporaba napotitve čez mejo. Napotitev čez državno mejo je bil termin, ki se je uporabljal pri izbrisu,

tedanji visoki državni uradnik, direktor direktorata Ministrstva za notranje zadeve Slavko Debelak, naročil policiji napotitve izbrisanih preko meje brez odločb, tako da danes brez izdanih odločb izbrisani še vedno ne morejo potrditi deportacij v svojih primerih. Pri izbrisanih je to pomenilo, da so izbrisanega policisti pripeljali do državne meje, mu pokazali, kje je tujina, največkrat je to bila Hrvaška, in ga popolnoma protipravno in brez sklepa ali odločbe napodili čez državno mejo. V primeru otrok bi tako pravno pravilo tudi kršilo načelo upoštevanja največje koristi otroka po konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah. Tako absolutno predlagam, da se člen torej **NIK PREBIL (PS LMŠ):** Najlepša hvala, spoštovani predsednik. Minister, kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni! Tudi sam bom v nekem krajšem delu na začetku malenkost bolj splošen in se bom dotaknil Zakona o tujcih, kot je to v navadi v skladu s parlamentarno prakso. Namreč Zakon o tujcih je tisti matični zakon, lahko rečemo zakon, ki ureja položaj tujcev, torej tistih, ki so brez slovenskega državljanstva. Da ne bo kakšnih težav in pomot kasneje, naj jasno povem, da vsak tujec mora imeti razlog za zakonit vstop, tranzit in pa prebivanje na območju naše države. V kolikor pač tega nima, stečejo ustrezni postopki za njegov prostovoljni odhod ali pa morebitno odstranitev tujca oziroma deportacijo, kakor se temu reče v stroki. Če pa tujec zaprosi za mednarodno zaščito, potem pa ta zakon v celoti preneha veljati in se tega tujca začne obravnavati po Zakonu o mednarodni zaščiti. In tisti zakon, ki ga obravnavamo kot drugega, ureja te zadeve skladno z mednarodnim pravom. Člena, ki sta pred nami, torej ta 5. in pa 6., ki sta v celoti povezljiva, urejata nek nov pojem, to je pojem kompleksne krize, pojem, ki ga v naši državi ne poznamo zaenkrat nikjer. Naj vas spomnim, da Ustava v 92. členu jasno določa, kaj so v naši državi krizne situacije. To sta zgolj in samo vojno stanje, ki se razglasi oziroma ga razglasi ta državni zbor v primeru vojnega stanja, in pa izredno stanje, ki ga tudi razglaša ta državni zbor. Pod to izredno stanje bi se lahko, recimo, tudi štel hujši migracijski val skozi našo državo. državo. Ker seveda razglasitev izrednega stanja tako za državo kot za vlado, ki to državo vodi, pomeni nek finančni zalogaj, nenazadnje tudi krhanje ugleda v mednarodnem prostoru, saj bi se lahko menilo, da država ni sposobna nekega nekega nadzora nad migracijami, je seveda ta vlada prinesla pred nas nek nov pojem, pojem kompleksne krize, kot so ga poimenovali. vendar ni odveč opomniti oziroma spomniti, da se je podobno zgodilo leta 2015 oziroma 2016, ko se je Slovenija resnično soočala s številkami, ki so danes verjetno skoraj nepojmljive, bile so najmanj stokrat, če ne tisočkrat višje od tega, kar imamo danes. Takrat je ministrstvo določilo sicer ne kompleksne krize, določilo pa je pojem, ko se lahko pravice tujcev za zaprosite mednarodne zaščite omejijo. Ustavno sodišče je to določbo v celoti razveljavilo zaradi tega, ker takšna omejitev mednarodne zaščite po mednarodnem pravu, po evropskem pravnem redu pomeni kršenje naše ustave zato, ker se lahko smatra, da gre za omejevanje in kršenje temeljnih človekovih pravic. v 5. členu, ki ga Levica želi črtati, torej črtanje pojma kompleksne krize, po našem mnenju in glede na to, kar si ta vlada dovoli dovoli zadnje čase, seveda pomeni poseg v neko pravico do mednarodne zaščite in seveda pomeni kršenje mednarodnih pravnih aktov. Zelo pojmljivo je tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe. Ta jasno določa oziroma jasno opominja, da je takšen zapis kompleksne krize, vsaj v tem delu kot je tukaj, bistveno presplošen in pomensko ohlapen. Ne ve se, kaj se bo zgodilo, kako se bo zgodilo in kaj bo realno to pomenilo za tiste, ki zaprosijo za mednarodno zaščito. Prav tako ne vemo, iz katere ureditve izhajajo takšni ukrepi, ki jih takšna kompleksna kriza predvideva. Namreč, kot rečeno, v ustavi takšnega določila ne poznamo. Ne glede na okoliščine, ki so v državi, je vedno za izvajanje zakonodaje odgovorna in glede na okoliščine je država seveda zakonsko te določbe dolžna prilagoditi na način, da nikakor ne omejuje temeljnih človekovih pravic in svoboščin. 6. člen tudi člen, ki ga je vložila Levica in ker smo s tem vložili tudi v LMŠ svoj amandma, mi dovolite, da ga obrazložim. Ne glede na to, da smo proti terminu kompleksne krize, saj bo po našem mnenju, mnenju LMŠ, v kolikor bo prišel do Ustavnega sodišča, po vsej verjetnosti razveljavljen; namreč ureditev, ki je zdaj vpeljana v zakon. S pomočjo SMC je bil sprejet amandma, ki je pristojnost ne samo prenesel na Državni zbor, ampak določil, da o kompleksni krizi odloča z večino glasov poslancev, tudi ustavno sporen. Nenazadnje je tak člen oziroma takšno ureditev v skoraj 90 procentih enako ali pa še več že Ustavno sodišče razveljavilo v tisti odločbi iz leta 2016. Ampak ker se zavedamo – in ne živimo v svetu neke druge realnosti –, da bo ta zakon sprejet, koalicijska večina je še vedno večina, smo vseeno vložili amandma, ki ga koalicija do naše vložitve niti ni opazila. Torej to, da se 5. in 6. člen izenačita in da se v vseh sklonih Vlada zamenja z besedilom 'Državni zbor'. Sam tudi težko razumem,

zgolj to, da se nekako veča birokracija, kljub temu da bomo o tem amandmaju, kolikor mi je znano, odločali enkratno, se pravi skupaj. Ne vidim potrebe, zakaj koalicija vlaga enak in popolnoma identičen amandma, razen zaradi tega, da bi se pohvalila, da je nekaj uredila sama. še enkrat, v LMŠ smo resnično jasen in zelo glasen zagovornik temeljnih pravic; pravic, ki jih določa tako naša ustava, zakon, tako kot jih določa Evropska unija in mednarodni pravni akti. Jaz nikakor in nikoli nisem proti zaostritvam – in to, minister, vi veste – , če so te zaostritve vsekakor nujne, če so te zaostritve potrebne in če so zakonsko dopustne. Ker smo pri tej vladi že večkrat videli, in tudi pri ministrih, da se lotevajo postopkov, ki se izkažejo nato celo za nezakonite postopke, ki so vprašljivi, in glede na to, da ta vlada pod taktirko SDS močno vpeljuje svojo ideološko agendo na vsa polja te družbene sfere in tudi v akte, ki so povezani z mednarodnim pravnim redom, seveda vprašam, kam kot družba gremo in ali so takšne zaostritve resnično potrebne. Nenazadnje pa mislim, da ni potrebno opominjati, da številke zadnjega leta in pol ne izkazujejo nikakršne potrebe po zaostrovanju takšne takšne zakonodaje. Številke, ki pa so bile povečane v letih 2018 in 2019, ko je vlado vodil Marjan Šarec, pa je bilo povsem jasno, da se je to dalo brez večjih težav obvladovati in se tudi je obvladovalo. Hvala lepa.

Hvala, predsednik, za besedo. Ko govorimo o tej kompleksni krizi pa teh zadevah, se je pojavljalo tudi na odboru, če se prav spomnim, pa tudi gospod Hojs se bo spomnil, minister, da je bilo na to temo spregovorjenega kar ogromno nekih pomislekov. Eden večjih je pač ta v tem primeru razglasitve te kompleksne krize, ko bi se tudi določena

kakšna bo vloga, kakšni upravnopravni postopki bodo tekli oziroma tudi na kakšen način bo potem tudi ta policist odgovarjal. Ne verjamem, da boste lahko policiste v vseh azilnih postopkih oziroma tudi v teh – tudi glede Zakona o mednarodni zaščiti, da bodo vešči. Ampak ne dvomim v policiste, verjamem, da so sposobni takih stvari, ampak kljub temu lahko pride v postopkih do napak oziroma do tudi vprašanj, problemov, ki pa jih bo potem nekdo moral kakorkoli reševati. Tako je s tega stališča že to tisti problem, ki ga niste razjasnili oziroma tudi niste dotično povedali takrat na odboru, kako naj bi to potekalo oziroma na podlagi česa se bo ta policist odločal, kdo lahko pa kdo ne sme vstopiti oziroma tudi začeti oziroma dati pobudo za azilni postopek. Ne vem, kaj se dogaja zadnje čase, ampak bojim se, da Slovenija, sploh v mandatu gospoda predsednika Vlade Janeza Janše, želi biti neke vrste otok sredi Evrope. Ne vem zakaj sicer, ampak glede na to, da smo zelo tranzitna država pa tudi da smo v sredi vsega dogajanja, sploh v takih primerih, kot je bil ta predlog zakona, se človek res vpraša in samo zmaja z glavo, ker enostavno; prvo kot prvo je napisan v smislu, da nima ne pravega repa ne glave. Poglejte, migracije so bile, migracije bodo v resnici vseskozi potekale tako in drugače, ampak trenutno ne doživljamo nekega strašnega oziroma hudega migracijskega toka, ki bi nas ogrožal tako ali drugače.

člen, in seveda upam, da boste tudi prisluhnili oziroma tudi to upoštevali, kakorkoli že. Osebno sem vseeno mnenja oziroma tudi mi v Levici smo mnenja, pa tudi vsi tisti, ki razmišljajo v smeri bolj leve opcije, ko gre za mednarodno zaščito, ko gre za človekove pravice pa za zaščito beguncev oziroma za zaščito migrantov, mislim, da si tega ne bi smeli dovoliti – kršenja nekih mednarodnih konvencij oziroma tudi zakonodaje.

največji problemi, se ogrožamo Slovenci, tako da ne vem, zakaj se tolikokrat pustimo oziroma se tudi počutimo ogrožene od vsega ostalega, kar je okrog nas. Ker dostikrat vse tisto, kar je okrog nas pa potem tudi so prišli k nam, je je prineslo samo pozitivno oziroma so tudi prinesli nekaj novega, nekaj so doprinesli k odprti družbi in tudi k razvoju same družbe oziroma civilizacije. Glede na to, da težimo k

politika, ne samo slovenskega, ampak globalnega levičarstva, ki želi totalno in totalitarno vsiliti absolutno prednost tujcem pred lastnimi državljankami in državljani. Na drugi strani postavljamo tisti, ki smo desni oziroma desnosredinski, pač proti temu načelo, da je potrebno vse obravnavati z istimi merili. To se pravi, da želimo svoje državljanke in državljane postaviti na isti nivo, kot so tujci. Nihče, nobena pravica nobenega tujca ne more in ne sme biti prednostna pred slovenskimi državljankami in državljani. Nobena pravica nobenega tujca ni nad tem, da imajo slovenske državljanke in državljani pravico, da živijo varno, da živijo v državi blaginje, da so spoštovane njihove ustavne pravice, da so zagotovljene vse tiste pravice, ki jim jih daje slovenski pravni red, in to nedeljivo in v celoti. Nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad tem. Ko gre za vprašanje človekovih pravic, je treba je to obravnavati kot celoto, in ko gre za nivo vprašanja dostopa do teh pravic, smo vsi enaki in enakopravni. Ne more imeti tujec pravice, ki so nad slovenskimi državljankami in državljani, tudi če to v neki odločbi, ki je, milo rečeno, škandalozna, nekje odloči Ustavno sodišče. Ker je pač tam levica – koliko? Razmerje 8 : 1 ali nekaj takega, ali pa 7 : 2, kakor štejete. Se pravi, tisto, kar je potrebno danes, je govoriti o resnici, o tem, kaj je ustavnost. In ne boste verjeli, o ustavnosti ne presoja Levica. Prej je bilo kar rečeno, to je neustavno. Lahko je nekomu nekaj očitno, tudi to včasih rečemo, ne more pa nekdo kar reči, da je nekaj neustavno. Potem, ko govorimo o kompleksni krizi, mislim, da bomo morali še kakšen izraz uvesti, recimo, kompleksna ignoranca ali pa kaj podobnega. Primer tiste zavrnitve prosilke za azil, o katerem smo že zadnjič govorili na odboru in ga danes spet načenjate, se je zgodil na osnovi obstoječe zakonodaje. Obstoječe, gospe in gospodje! Potem kritizirajte s tem argumentom obstoječo zakonodajo, ne pa s tem napadati rešitve, ki so ponujene v novi zakonodaji. To je popolnoma absurdno pa še neumno zraven. V tem je vsa finta. In potem uporabljate ta trik, ljudje pa pač poslušajo in sploh ne vejo, za kaj gre. Že na odboru sem poudaril, da se meni zelo nenavadno zdi, kaj se dogaja v slovenski birokraciji, ko odloča o teh stvareh, ker vedno, kadar se pojavi vprašanje tega zakona, je kakšna zelo nenavadna odločitev. Enkrat, ko se je v prejšnjih mandatih še tole pojavilo kot predlog za spremembe, so iznenada izgnali neko krščansko družino nazaj na območje, kjer so bili takrat še celo spopadi. Čakajte, no! Kristjani so v resnici edina skupina, ki se jo sistematično, načrtno črni, izničuje, preganja, zaničuje praktično zdajle povsod po svetu. In ravno krščansko družino se izžene nazaj v Sirijo, v kateri so bili takrat še spopadi, danes jih ni. Zelo nenavadna politika, ne? In to je bilo, mimogrede, v eni od prejšnjih vlad, ki je bila hudo leva. Zdajle se je zgodilo to s to odločitvijo. Nimam vseh elementov, da bi o tem razpravljal, se mi pa zdi zelo nenavadna ta odločitev, to pa priznam. Ampak, a ni nenavadno, da se to zmeraj zgodi takrat, ko se odpre to vprašanje? Potem se s tem, da je obstoječa zakonodaja očitno lahko na nekaterih točkah vprašljiva, napada ponujene rešitve za novo zakonodajo. Ja, krasno, to pa je logika, da bi se človek razjokal. Če Če se enkrat govori o ustavnosti, gospe in gospodje, je treba ustavo obravnavati kot celoto. In ne boste verjeli, ampak ustava ima tudi prvi odstavek 3. člena, ki se glasi, »Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki je utemeljena na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe«. To se pravi, Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov. Ni država tujcev, gospe in gospodje! Država slovenskih državljank in državljanov je. Po sami ustavi. Nikoli ne pozabite tega člena, lepo vas prosim. In utemeljena je na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Prav na tem je temelj slovenske državnosti. To ni noben nacionalizem. To je ustavni temelj države Slovenije. Tudi tega ne pozabite, lepo prosim. Zakon, ki je pred nami, v resnici sledi trendom, ki so zdajle, v celoti, tudi prisotne v evropskem prostoru oziroma če želite, v Evropski uniji. Prej sem rekel, da bi moral uporabiti izraz kompleksna ignoranca. Zelo nenavadno je, da nihče ne opazi zgodovinske odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je zdajle že staro več kot dve leti, s katero je odločilo, da če pride do množičnega vdora preko meje neke suverene države članice Evropske unije, s tem vsi, ki sodelujejo pri tem vdoru, izgubijo celo pravico do individualne obravnave in se jih lahko takoj in brez postopka izžene nazaj, od koder so prišli. To, gospe in gospodje, je pa politika, če želite, sodne odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice in če govorite o tem, je treba to poznati in je treba tudi to upoštevati in to bo moralo upoštevati tudi slovensko ustavno sodišče, tudi če mu ta politika ni všeč. Zakaj? Ker so stvari šle veliko predaleč. S čim se v resnici danes sooča ne samo Evropa, ampak z njo tudi Slovenija? Vprašanje azila je bilo nekoč urejeno drugače in se danes obravnava povsem drugače in v drugih razmerah, kot pa je bilo mišljeno takrat, ko se je to sprejemalo. In potem se, seveda, poskuša z vsiljevanjem določenih zakonodajnih rešitev, pa celo sankcioniranjem tistih, ki zgolj mislimo drugače, vsiliti, da bi imeli tujci absolutno prednost pred državljankami in državljani. Ne morejo je imeti, pod nobenih pogojem. To bi bilo v nasprotju z vsemi ostalimi členi ustave. Ko gre za temeljne človekove pravice, smo lahko samo vsi enakopravni. Še enkrat povem, nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad pravicami slovenskih državljank in državljanov, da živijo varno, da živijo v državi blaginje, da so spoštovane njihova osebna integriteta, integriteta, njihove človekove pravice in vse pravice, ki jim jih daje slovenska ustava in slovenski pravni red. Nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad tem. S tem se sprijaznite in potem se lahko mirno pogovarjamo o rešitvah, ki so tukaj ponujene, ki so logične, ki so popolnoma v skladu z evropskimi direktivami. Trdim, da je marsikje še dovolj prostora, da bi jih lahko še dodatno zaostrili, vendar take rešitve, kot so, so plod koalicije, ki je sedaj trenutno sestavljena. In je bil to nek skupni imenovalec. Žal nekateri še malo ven skačejo, ampak nič zato. Upajmo, da se bojo stvari zdaj ustrezno uredile. Tukaj gre za vprašanje rešitev, ki so skladne s tem, kar je trend v zadnjih letih v vseh sosednjih državah. Pa dajte, lepo vas prosim, se pozanimati, kaj so sprejele Italija, Avstrija, da ne naštevam vseh ostalih držav, Francija, če želite Nemčija, kot zaostritve bodisi zakonodaje o tujcih bodisi azilne zakonodaje. Vse v isti smeri, v tisti smeri, ki jo je začrtala tudi ta odločba Evropskega sodišča za človekove pravice, o kateri sem govoril. Tistega, da bodo meje kar povprek odprte in ne vem kaj – tega ni več. Nekatere države to malo bolj skrivajo, ker imajo leve na oblasti, ampak tudi tam, kjer so levi, so dodatno zaostrili zakonodajo. Slovenija si ne more privoščiti, ker je na tako strateško izpostavljenem prostoru in majhna in zato občutljiva, da bi imela bolj, če želite, odprto ali pa raztegljivo zakonodajo kot sosednje države. Samo za to gre v resnici pri teh predlogih, ki so pred nami, da se uskladi slovenska zakonodaja in slovenski pravni red in ga prilagodi temu, kar so vse sosednje države že zdavnaj v resnici naredile, in tudi tej politiki, ki jo odraža tista, če želite, odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice. Zato to napadati, diskreditirati, je milo rečeno nekorektno. Nepošteno pa je, da se morebitne napake lahko, da so napake – ali ekscese zaradi nejasne obstoječe zakonodaje uporablja za diskreditacijo tistih predlogov, ki so pred nami, ki pomenijo izboljšave, ki pomenijo preciziranje in ki v nekaterih delih seveda pomenijo tudi zaostritve, ki prinašajo več odgovornosti pa obenem hkrati izboljšujejo vse tisto, kar je izhodišče za slovenske državljanke in državljane, ki jim morajo pač … Vsaka oblast bi to morala ne glede na to, katera je, ampak ta na srečo to dela, zagotavljati korake v smeri, da se jim zagotovi vse tisto, kar jim daje slovenske ustava. In to ne glede na spremenjene mednarodne razmere, ne glede na vse, s čimer se soočamo. Je pa tako, da če bi stvari bile 100-odstotno zaostrene, tako kot vi to prikazujete, potem bi se itak moralo zadeve vrniti, in to ste v minulem mandatu enkrat z enim lastnim amandmajem že naredili, na tisti nivo, kot je bilo pravzaprav mišljeno takrat, ko se je sprejemalo vse v zvezi z migracijami, ilegalnimi migracijami in azilno zakonodajo. se je reklo, da če prihajaš iz varne države, nimaš pravico do azila. V Sloveniji živimo na območju, kjer ni v soseščini nobene vojne, so same varne države, kar seveda pomeni, da se s tem vprašanjem potem sploh ne bi bilo treba ukvarjati. Ampak takrat ste to sprejeli, potem ste se pa ustrašili sami sebe in ste to črtali iz že sprejetega zakona. Danes so ponujene rešitve drugačne. Niso niti približno tako radikalne, pa bi si želel, da bi bile, ampak so pa usklajene in omejene v tisti okvir, ki po našem trdnem prepričanju sodi v okvir evropskega pravnega reda in ki po drugi strani omogoča, da Slovenija ustrezno uredi ta vprašanja, skladno s svojimi zmožnostmi; s tistim, da seveda postavi na prvo mesto slovenske državljanke in državljane, pravice, ki jim jih je dolžna zagotavljati, vse ostalo pa stori v okviru svojih zmožnosti. Zmožnosti Slovenije, še zlasti v sedanjih okoliščinah, nikakor niso neomejene. Da je pa kdaj Ustavno sodišče presodilo, kar to v resnici v tisti sodbi piše, da če bi bile ogrožene celo osnovne dejavnosti, se pravi življenjsko pomembne dejavnosti za državljanke in državljane, bi še vedno morali imeti odprte meje in dajati prednost tujcem, to pa veliko pove o tem ustavnem sodišču. To sicer velja, vendar osebno mislim, da je to nepopisna in neizbrisna sramota. Mimogrede, kar je pa verjetno tudi za vas najbolj zanimivo, taka odločitev slovenskega ustavnega sodišča je v očitnem nasprotju z odločbo, z odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je pa presodilo ravno nasprotno. Presodilo je več, kot je v tem trenutku v tem členu, za katerega vi predlagate izbris, kajti ta člen ne izključuje individualne obravnave, tako kot je sedaj napisan, medtem ko sodba Evropskega sodišča za človekove pravice pa izrecno pravi, da če vdere na ozemlje suverene države članice Evropske unije večja skupina ilegalnih migrantov, s tem avtomatično vsi izgubijo pravico do individualne obravnave in se jih takoj in brez kakršnegakoli nadaljnjega postopka vrne, od koder so prišli. To, gospe in gospodje, je politika Evropskega sodišča za človekove pravice in preden se začne ta razprava, lepo vas prosim, je to treba poznati. Hvala